Ovime smo došli do kraja rasprava klubova, sada prelazimo na dnevni red, prva točka je: - Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2017.g. Podnositelj izvješća je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave na temelju čl. 18. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. nabave. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo, a Vlada je dostavila mišljenja. Molio bih podnositelja da nam da dodatno obrazloženje, s nama je poštovani Goran Matešić, predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, izvolite. Hvala vam lijepa g. predsjedniče HS. Dame i gospodo, uvaženi zastupnici HS, pred vama je 15 izvješće o radu Državne komisije kao tijela koji odgovara izravno HS i ovo izvješće koje se odnosi za 2017.g. zapravo ima nekoliko karakteristika. Jedno je da je to prva godina primjene novog Zakona o javnoj nabavi, predmeta, žalbenih predmeta se vodilo u režimu ranijih zakona. Druga okolnost ovog izvješća je daljnje usavršavanje elektronske nabave i digitalizacije javne nabave uključujući i žalbeni postupak, karakteristika također stabilni uvjeti rada Državne komisije, te inicijativa Državne komisije za uređenje institucionalnog okvira same komisije koja se i desila u kasnijim godinama. Ključni dio izvješća, kao i uvijek je ocjena stanja u javnoj nabavi uključujući i pravnu zaštitu i tu su prva iskustva u primjeni zakona. Od ovog standardnog dijela izvješća ja bih istakao financijsko poslovanje, ukupni plan za 2017. iznosio je 9.242.000,00 kn, izvršen je sa 98,30%. U financijsko poslovanje bi trebali spomenuti da naknada za pokretanje žalbenog postupka koja je prihod državnog proračuna je u znatnoj mjeri premašila sami proračun Državne komisije. Ljudski potencijali su otprilike standardni kao i ranijih godina, to bi trebalo kazati da zaposlenici Državne komisije imaju višegodišnji staž u instituciji, prosječno 7 godina, što svjedoči o stalnosti ljudskih resursa i utječe na visoku stručnost koja je potrebna. Od antikorupcijskog djelovanja Državne komisije, ja bih kazao da je ona vezana uz transparentnost i dostupnost rada Državne komisije jer se sve odluke objavljuju na mrežnoj stranici, što znači da je čitava pravna praksa svima poznata i javno dostupna, a od primjene novog zakona i odluke upravnih sudova u sporovima o pravu javne nabave. Nadalje, upisnik žalbenih predmeta je javno dostupan na mrežnoj stranici, što predstavlja vrlo visok standard transparentnosti ukomparirane sa hrvatskim sudovima. Što se tiče javnosti rada, upravo broj pregleda stranice Državne komisije od 860 000 u 17.-toj godini govori o tome da je taj servis posve uobičajen, odluke se dostavljaju strankama objavom na internetskoj stranici i najčešće se pregledi obavljaju sa smart phonea. Ja bih sada ponešto kazao o čistoj statistici, u 17.-toj godini u radu je Državna komisija imala 1043 žalbena predmeta, naravno, broj je njih javno nabavnih manje koncesija, dok žalbi u odnosu na javno privatno partnerstvo uopće nije bilo. Usporedba sa objavljenim postupcima nabave uopće govori da je nekih gotovo 10% postupaka javne nabave rezultira s nekom od žalbi. Što se tiče broja zaprimljenih žalbi one su gledajući povijesno u posljednjih godina u laganom padu što je posve neuobičajeno za primjenu novog zakona. Uvijek je novi zakon rezultirao povećanjem broja žalbi, to bi trebalo analizirat u slijedećim godinama. Što se tiče žalbi po fazama postupka uočava se povećanje broja žalbi na dokumentaciju što je zapravo i bio cilj zakonodavstva koji je smanjenjem naknade stimulirao ovaj vrst žalbe koji dovodi do kvalitetnije dokumentacije, a time i ovaj kvalitetnijih postupaka javne nabave. Što se tiče strukture odluka značajno, značajan, relativan rast usvojenih žalbi, to je 52%, što je rezultat zaključit je primjene novog zakona, a posebno odredbe o postupanju po službenoj dužnosti. I kad smo došli kod službene dužnosti, treba kazati da je od evo u 34% u 34 odluke je državna komisija korigirala, sankcionirala postupajući po službenoj dužnosti. Od najčešćih povreda koje su sankcionirane uočavamo obveze, obvezne osobe za isključenje i kriterij za odabir gospodarskog subjekta. Što se tiče trajanja žalbenog postupka, nečega što je zapravo, zbog čega i je postoji državna komisija, a u Hrvatskoj nije se zakonodavac opredijelio za sudsko nadležnost, krakih rokova u odlučivanju se i dalje nastavlja, prosječno vrijeme od datuma kompletiranja žalbenog predmeta do donošenja odluke to je čisto neto vrijeme za donošenje vrijeme jeste 14 dana koje uključuje donošenje, izradu i objavu te odluke. Prosječno vrijeme od zaprimanja žalbe do donošenja odluke to je bruto koje uključuje i komunikaciju sa strankama je 36 dana. Iz slijedećeg pasosa zaključujemo, a koji govori o komparaciji unutar tržišta EU govori o tome da je državna komisija spada među brže ili učinkovitije. Kao pomoćni alat ovog izvješća jeste popust naručitelja i popis žalitelja sa većim brojem žalbenih postupaka koji ima, koji se može analizirat. Što se tiče najčešćih razloga za izjavljivanje žalbe oni se iz godina u godinu ponavljaju i to je zapravo standard pa se on u ovom izvješću ponavlja. Od ukupno uplaćenih naknada za pokretanje postupka koji su prihod državnog proračuna u ovoj godini smo zabilježili 16 milijardi, 16 miliona kuna što je daleko premašuje sam proračun državne komisije, zapravo za 7 gotovo 8 miliona kuna. Odluke državne komisije se ispituju kasnije pred Upravnim sudom i ovdje je dat prikaz onoga što se dešava u sporovima o javnoj nabavi pred Upravnim sudovima. U '17. godini je izjavljeno 112 tužbi što izgleda, što znači da je gotovo 12% odluka državne komisije se preispituje pred Upravnim sudom i međutim zbog dužine rješavanja tih upravnih sporova, trenutno dakle ovo izvješće kad se radilo je evidentiralo 261 stari spor pred Upravnim sudom koji imate ovdje u prikazu neki sporovi čak i iz '11. godine koji nisu rješenje. Trajanje upravnog spora o pravu javne nabave pred hrvatskim sudovima iznosi prosječno 566 dana od čega pred prvostupanjskim 660 dana, a pred Visokim upravnim sudom 227 dana. Iz statistike struktura odluka prvostupanjskih sudova ti sudovi u 60% slučajeva potvrđuju odluke državne komisije u gotovo 20% vraćaju na ponovni postupak i u 5% preinačavaju i sami donose odluke. Državna komisija kao tuženik u tim sporovima je izjavljivala pravne lijekove, pa je tako u '17. izjavila nezadovoljna presudama prvostupanjskog Upravnog suda 23 žalbe i 4 izvanredna pravna lijeka pred zapravo zapravo inicijativu pred DORH-om ova koja potom ide pred Vrhovnim sudom. Što se tiče ovog ocjene stanja o pravnoj zaštiti koja je u ranijim razdobljima rezultirala i kao pomoć zakonodavcu i ovom saboru u donošenju novih propisa treba kazati u toj ocjeni evo ističe se kako u '17. godini gotovo 40 predmeta, posto predmeta je državna komisija rješavala po režimu starog propisa što je logika, ovaj što uočene promjene koje su rezultat primjene novog zakona jeste zapravo treba konstatirati da je u visokoj mjeri su usvojene sugestije koje su došle došle iz prakse državne komisije u donošenju tog zakona od 2016. godine. Mi se u ovom izvješću reflektiramo na 4 najvažnije novine koje je donio zakon, a to je potenciranje ekonomski najpovoljnije ponude kao kriterija, Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi, institut žalbe na dokumentaciju o nabavi i postupanje po službenoj dužnosti. Što se tiče ekonomski najpovoljnije ponude u početku se uočava čisto mehanički trend korištenja ovog kriterija na način jer i zakonodavac je dopustio da cijena ne može prelaziti više od 90% omjera otvarajući tako obligatorni put u primjeni ekonomski najpovoljnije ponude i najčešće u početku je to bilo 90% cijena, a 10% različiti jednostavni kriteriji, kao što je jamstveni rok ili rok plaćanja. U kasnijoj fazi te godine a i u slijedećoj godini uočava se jedan rast, pozitivan rast korištenje i drugih različitih kriterija, međutim treba kazati da se naručitelji u znatnoj mjeri ne odlučuju, nesigurni su u odnosu na na formiranje tih kriterija što je razumljivo obzirom da dosadašnja praksa nije utrla put tome. Što se tiče ovog kriterija, u svakom slučaju očekuje se da će pojedina resorna ministarstva u svojim resorima razviti pojedine specifične kriterije za odabir i uhodati tako da bi poslije nekog vremena, tako se zapravo dešavalo i u drugim komparativnim sistemima i da bi onda to nakon nekog vremena postalo javno dobro ili nešto što se javno koristilo. Europska jedinstvena dokumentacija je osobna izjava koja predstavlja gospodarskog subjekta koji je preliminaran dokaz i predstavljeno je od strane EU-a EU-a u direktivi kao jedan alat ubrzanja pojednostavljenja i pojeftinjenja postupka, on je u svojoj primjeni izazvao određene promjene jer je to promjena i određene međutim mi u 2017. g. nismo imali pretjerano argumenata da bismo mogli ocijeniti pozitivni ili negativni pa kao što ste vidjeli u ovom izvješću, i Europska komisija se suzdržala od neke finalne ocjene ostavljajući u kasnije razdoblju da bi to procijenili. Treba kazati da u postupcima male nabave naručitelj ne mora tražiti dostavljanje dokaza osim te izjave i tu postoji mogućnost manipulacije. ovom izvješću je dana preporuka da bi bilo potrebno detaljnije normirati međutim u međuvremenu je donesen pravilnik pa se to u nekoj mjeri i Treba kazati da u 2018. g. razvojem digitalizacije je došlo do, u 2018. dakle, ovo je izvješće za 2017., dakle do danas se desilo umrežavanje registara naručitelja što predstavlja viši standard u ovoj domeni. Žalba na dokumentaciju, smanjenjem naknade se došlo do povećanja, žalba na dokumentaciju, to je dobrodošao efekt kojega je naručitelj i htio postići. Istina u tim žalbama oni oni ponuditelji koji nemaju uvjete koji su u dokumentaciji, pokušavaju ih uskladiti sa onim koji imaju, međutim u jednoj dobroj mjeri, u 20% slučajeva žalbeni navodi koji se usvajaju u ovom segmentu, govore o tome da je ovaj alat postigao svoju svrhu. I na koncu postupanje po službenoj dužnosti koje ponovno uvedeno u ovaj zakon, koje predstavlja kontrolu, veću zaštitu veću zaštitu javnog interesa je rezultiralo i povećanim brojem usvojenih žalbi, zbog toga ova statistika o poništenju odluka Državne komisije je u 2017. g. dosta velika, 55% i ona se u kasnije vremenu lagano snižava što je rezultat naprosto korisnici su usvojili praksu Državne komisije. I konačno, ocjena same pravne zaštite. Trebalo bi kazati da u posljednje 4 g. se bilježi pad, stalan pad žalbenih predmeta, slično je u nekim državama EU-a kao što su Njemačka, Austrija i Slovenija i to u tim zemljama je otvorilo pitanje dostupnosti prava na žalbu, postavlja se pitanje da li je prestrogim kriterijima, naknadama i drugim načinom uskraćeno neko šire pravo na žalbu ali to je, mi to naprosto, taj podatak iznosimo kao kao argument kao razmišljanje. Stalni zahtjev za održanje žalbenog postupka kojem je Državna komisija stalno izložena od korisnika, može dovesti, trebalo bi kazati, da može dovesti u pitanje i stručnosti i objektivnost kontrole a isto tako i kvalitetu obzirom da u posljednje vrijeme o mogućnošću korištenja europskih strukturnih investicijskih fondova su ti žalbeni predmeti u značajnoj mjeri složeniji nego ranije. Trebalo bi kazati da komparativna iskustva nekih država članica kao što je Mađarska i Poljska u pogledu kontrolnih mehanizama u fazi izvršenja ugovora postižu dobre rezultate pa je to neki primjer o kojem bi trebalo razmisliti. Zaključci o učincima primjene Zakona o javnoj nabavi 2016. o pravnoj zaštiti su dakle slijedeći, povećani broj žalbi na dokumentaciju, smanjeni broj odluka kojim se ta žalba odbacuje jer je smanjena mogućnost manipulacije sa naknadama i onim o čemu smo već govorili o ranijim izvješćima. Povećan je broj poništavajućih odluka što je rezultat postupanja po službenoj dužnosti, uočava se da su korisnici usvojili praksu Državne komisije pa i sami u žalbenim navodima ističu nešto što se zakon normira kao bitne povrede postupka. I o ustavno-pravnoj zaštiti treba kazati da je u 2017. g. zapravo nije postojala sudska zaštita protiv odluka Državne komisije jer je Visoki upravni sud podnio inicijativu Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti dvaju članaka tog zakona kojima je utvrđena nadležnost tog suda, da znamo da je Ustavni sud odbio tu tu inicijativu, međutim posljedica je da nekih stotinjak predmeta u vrijednosti od gotovo 2 milijarde stajao i nije se rješavao. Evo to bi bilo izvješće Državne komisije za 2017. g. Zahvaljujem državnim tajniku. Imamo 12 odnosno 13 replika ali prije toga imamo zahtjev za stankom. Izvolite, stanku ste zatražili. Hvala vam lijepa g. predsjedniče. Tražim stanku da bi se konzultirali unutar kluba vezano uz postupke javne nabave. Postoji jedna institucija u RH koja ima jako puno proračunskih sredstava, zove se HRT, preko milijardu kuna proračun, naši građani uplaćuju, tamo se na kojekakve načine odvijaju postupci nabave i o tome treba ovdje jasno govoriti, da bi se naposljetku ta televizija pretvorila u stranačku televiziju HDZ-a koja odrađuje posao na način kako je to zamislio premjer Plenković, znači naš premjer ima ambiciju kao gospodin Vučić u Srbiju uređivati glavnu, javni servis, koju građani plaćaju 80 kn svaki mjesec. I onda u stilu …/Govornik se ne razumije./… ljudi organiziraju preslice gdje ih dođe 30 i optužuje hrvatske zastupnike za političke pritiske. I govore da nisu tužili svoje novinare, a ljudi su sami rekli …/Upadica potražuje od njih novac, to je hrvatska televizija danas. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zaustavite vrijeme kolegi Marasu, molim vas, zaustavite vrijeme. Dakle, tema je javna nabava, vi ste ušli u ovu, zahtjev za stankom sa javnom nabavom, nakon toga ste prestali govoriti o javnoj nabavi, govorite o HRT. …/Upadica se Samo malo, da vam ja kažem što je stanka, članak 3 kaže, stanka je vrijeme određen ovim poslovnikom radi sastanka i konzultaciji kluba zastupnika o točki utvrđenog dnevnog reda sjednice Sabora. Dati ću vam, samo da završim, dakle, vi sada kršite poslovnik i ja vas upozoravam da to ne činite, sada izvolite nastaviti. Ne znam, da li shvaćate gospodine predsjedniče, da HRT raspolaže sa javnim novcem, preko milijardu kuna, da tamo obavlja javne nabave i da se Klub zastupnika SDP-a o tome treba konzultirati zbog čega i ta javna nabava se odvija pod ljudima koje je HDZ tamo poslao da naprave tamo stranačku televiziju. To je apsolutno bitna rasprava i bitno je da ljudi čuju, da u ovom trenutku ne postoji javni servis nego HDZ-ova dalekovidnica na Prisavlju na čelu sa Bačićem i onim društvom koje su sjedili jučer tamo zajedno s njim na presici. Hvala vam lijepo. Kolega Maras, vi ste povrijedili poslovnik, to ste potpuno svjesni i ja vam neću sada dati opomenu, zato što ste već dobili danas opomenu, pa vidim da vas to uopće ne smeta, ali vas molim, da se držimo reda. Ovdje je jasno definirano što je stanka i ja ću dati uvijek stanku kada je ona povezana s točkom dnevnog reda, ali ovo što ste vi govorili, to nema veze, vi ste iskoristili javnu nabavu, da biste govorili o nečem drugom. dakle, dobro, izgovorili ste to što ste izgovorili, stanku neću dati jer nema nikakve potrebe, zato što nema potrebe, jer se nemate konzultirati oko čega jer niste ušli u bit, mogu, mogu. Itekako mogu, to je moja dužnost, moja obaveza, a vi ako smatrate da sam pogriješio, obratiti se Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvolite. predsjedniče, vaša dužnost je poštovati poslovnik, vi ste povrijedili poslovnik, gdje Klub zastupnika ima pravo na 10 minutnu stanku, to piše izrijekom u poslovniku, ne možete vi to procjenjivati, na način kako se to vama prohtjeva. Znači imao pravo na 10 minutnu stanku, gospodine predsjedniče, obrazložio sam oko čega, vi ćete reći Klubu SDP-a da se oni nemaju oko čega konzultirati, da tu ne postoji razlog, od kud vam to pravo? Pa nemate pravo na taj način rezonirati. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Evo, istaklo vam je vrijeme, dakle, vi kontinuirano kršite poslovnik, namjerno to radite, izazivate ovdje raspravu o nečem što nije tema, dakle, tema je javna nabava, a ne stanje na HRT-u i iz tog razloga vam neću odobriti stanku. Pustio sam da kažete ono što ste pustio sam čak da kažete to što kažete, da ne možete reći da vam ne dajem da govorite, ali kršite poslovnik. Idemo mi onda s replikama, prvi je na redu, poštovani kolega Bulj, izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Javne nabave su iz ovoga izvjšeća …/Govornik se ne razumije./… nabave jedne od ključnih i najproblematičnijih problema za razvoj u RH, pa pogledajte, 52% javnih nabava je znači, poništeno temeljem žalbi.

Hrvatske vode 91%, grad Split 100%, sve su znači javne nabave odbijene, poništene. I to najviše u odlukama o odabiru, što znači da se koči razvoj sa svih razina, lokalnih, regionalnih, državnih, koči se razvoj i uništava se konkurencija namještajući javne nabave. **Jandroković, Državni tajniče, odnosno predsjedniče komisije za javnu nabavu, želite li odgovoriti sa mjesta? Jel znadete, znadete li proceduru ovdje u Hrvatskome saboru? Dakle, možete odgovoriti na repliku ako želite. Ne želite. Dobro. Onda idemo na drugu repliku, to je kolega Sladoljev, izvolite. **Sladoljev, Marko (MOST)** Poštovani predsjedniče Komisije, koliko je javna nabava bitna,

44%. Inače Grad Zagreb, ukupan broj objavljenih postupaka i naručitelja je 917 to znači Grad Zagreb je zapravo, najviše ima javnih nabava, a imamo i primjer s kojim je Most izašao u javnost, da je Grad Zagreb, u financijskoj dubiozi od milijardi i 400 milijuna kuna. Dakle, Grad Zagreb je inače po Kamenitim vratima, poznat i po ovim stupićima koji se postavljaju, jedan stupić košta 100 eura, pa koliko je korelacija između javne nabave i gubitka gradskih proračuna u gradovima i županija? Želite li odgovoriti? Izvolite. **Matešić, Uvaženi zastupnici komentiraju ovaj popis naručitelja koji imaju 5 i više žalbenih predmeta, koji je dat u prikazu, koji i u ranim godinama, u zaključcima znao postavljati dileme. Dakle ovdje se daje broj predmeta kojim je, kojim su izjavljene žalbe i broj usvojenih, međutim to treba usporediti i sa brojem ukupnih postupaka javne nabave koji su, koji, dakle ova je tablica vrlo kompleksna. izvolite. **Žagar, Tomislav (Nezavisni)** Hvala predsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi državni tajniče, jutros iz izjave ministra na radiju, hrvatskom radiju, nije bilo do kraja jasno. Molim vas ako vi možete odgovoriti, riječ je o 2 milijarde kuna investicije u Pelješkom mostu. Meni je jasno da prema, da je taj natječaj bio proveden 2016. pa se on provodi prema starom zakoni, dakle u dva stupnja, tako sam barem shvatio. Vi sada kažete ovdje, taj podatak nisam znao da je Ustavni sud odbio zahtjev Visokog upravnog suda o neustavnosti ovih odredbi, dakle sve iza 2017. se odvija po novom postupku. Tamo stoje stvari koje su trebale biti prema novom zakonu riješeno u 30 dana. izjavio da Pelješki most, da ćete vi riješiti, da će se vratiti nazad na državnu komisiju te žalbe. Što je sad sa tim žalbama, riječ je o 85% sredstava koje dobivamo iz europskih fondova? Je li RH u opasnosti da ako te žabe na kraju budu usvojene da mora taj novac vratiti? Evo ukratko a kasnije u raspravi će biti prilike da vam to još .../Govornik U vašem upitu ima nekoliko različitih stvari koje treba odvojiti. Pelješki most, izgradnja mosta kopno - Peljašac je državna komisija donijela odluku, na njega se primjenjuje raniji zakon, onaj zakon iz, ovaj posljednji koji je sad. Prema tome i pravnu zaštitu nakon državne komisije osigurana na stari način a to znači da je žalba izjavljena Upravnom sudu u Zagrebu. I taj upravni spor se nalazi pred Upravnim sudom u Zagrebu. I on će biti riješen kad upravni sud donese odluku. Što se tiče ovog nečega što ste rekli da čeka, to se i da u pitanju je spor o pristupnim cestama, o pristupnim cestama jer to je nešto drugo nego Pelješki most, to su pristupne ceste i to se dešava u režimu novog zakona. Hvala vam. Idemo na kolegu Panenića. Izvolite. **Panenić, Tomislav (MOST)** Hvala lijepo. Poštovani gospodine Matešić, naravno da, imamo nabave koje se odvijaju, imamo žalbe koje dolaze kod vas, vi o tim žalbama se očitujete je li tako? Međutim kada pogledamo izvješće državne revizije tamo imamo jednu skupinu nabava koje zapravo ne odvijaju se sukladno postupcima koji bi trebali, znači nisu u okviru otvorenih postupaka nego se pokazuje da ide se prikriveno nabavljati a zdravstveni sektor je pokazao da je u tome najumješniji. Dobro je pitanje što mi možemo sa Zakonom o javnoj nabavi. Bio je prvo stari zakon koji je previše kompleksan, gdje ograničava puno toga, išlo se na najnižu cijenu što se pokazalo lošim. Napravili smo novi zakon, otvorili smo prostor, ali vidimo da postoji skupina koja niti taj novi zakon nije im dobar. Znači oni još uvijek, Ministarstvo zdravstva nije definiralo koji su to kriteriji da bi se izabrala ekonomski najpovoljnija ponuda. Ali ovdje imamo znači problem da oni ne žele provesti niti jednu, jedinu vrstu nabave ni po jednom zakonu. Hvala lijepa. Goran** Nisam do kraja shvatio što me pitate, ali ako me pitate mišljenje o primjeni zakona onda se ono nalazi u ovom izvješću. Mi sada raspravljamo o '17.-oj godini i sam period u kojem se primjenjivao propis bio je relativno, bio je relativno kratak i nije bilo dovoljno žalbenih predmeta da bi se moglo govoriti o nekim preporukama. Mislim da za '18.-tu godinu ćemo imati nekakve konkretnije preporuke a to je vrijeme kada će se zakon biti u dužoj primjeni. Međutim ne treba očekivati samo od državne komisije koja rješava možda nekih 10-ak% sporova, dakle u odnosu na ukupan broj. Dakle treba razmišljati i o drugim zaštitnim instrumentima, mi imamo ex sante i ex post kontrolu koje također imaju neke svoje, iskustva i neka ključna ministarstva koja su zapravo najaktivnija u primjeni

Međutim ako usporedimo pravnu zaštitu vezano za EU državna je zapravo dobila i najučinkovitija je i ima najbolje ocjene. Toliko o tome kako se na te stvari gledaju. Državna komisija je stvorila zapravo jedne organizacijske i tehničke uvjete vezane za elektroničku žalbu. Međutim, s obzirom na vaše ljudske potencijale, s obzirom na opremljenost same državne komisije recite mi kada bi se zapravo mogla po vama dogoditi potpuna digitalizacija postupaka javne nabave, recimo to tako bez papirna. Evo u najkraćem. Hvala. pred tim konačnim rješenjem, naravno za to konačno rješenje su potrebna a) materijalna sredstva i potreban je nekakvi period implementacije i akomodacije. I ja mislim da unutar nekog roka od najviše godinu dana mi možemo ići na potpunu bez papirnu žalbu iako smo u ovoj fazi tehnološki prilično pripremljeni za to. Hvala vam. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem gospodinu Matešiću. Sljedeća replika poštovani kolega Milorad Batinić, izvolite. Hvala potpredsjedniče. Gospodine Matešić, tablica na strani 23, 24 je jedno od saže, znači saže, Međutim, čisto jedna sugestija, broj zaprimljenih predmeta možda da stavite u postotak koliko je sa ukupnim brojem predmeta nabave jer vidimo da određeni kolege ne razumiju, naravno treba se malo zadubiti i znati čitati tablicu, to je jedna stvar. Druga stvar, bilo bi vrlo interesantno, mislim da je u prethodnim godinama bilo vezano i na financijske iznose ukupnih nabava ukoliko vjerujem da su vam dostupni i koliko je posebno u žalbenim predmetima koliko su oni financijski bili teški. Tada bi se moglo i daleko kvalitetnije raspravljati i možda se ne bi onda, ajmo reć tako, i zaključci krivi iznosili. I nadalje, kad se pogleda broj žalbi, porastao je na dokumentaciju, što je najniža

naravno, hvala vam na toj sugestiji, ali vi ste svjedok i ovi stariji saborski zastupnici da se, da ovo izvješće, da ova tablica se relativno poneki put zlonamjerno se čita, brojevi su ovdje, postoci su točni, zasnovani su na čistoj statistici, a sad, ova tablica se i upotpunjava upravo zbog sprečavanja ovih, zaključivanja o kojem govorim, ali možemo razmisliti o tome da proširimo ovu tablicu. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem na odgovoru g. Matešiću. Slijedeća replika g. Gordan Maras, izvolite. Hvala lijepo. g. Matešiću, volio bi da mi komentirate jednu situaciju koja je nenormalna po meni, a dešava se u Gradu Zagrebu. Znači, u ovom trenutku imamo radove na najskupljoj žičari na svijetu, preko 500 milijuna kuna koju je aplicirao naš gradonačelnik, ne naravno iz europskih sredstava, što bi bilo normalno da gradimo, nego iz proračunskih sredstava, ali kojih još uvijek nema. Znači, htio bi da mi ovdje komentirate je li sukladno zakonu da gradonačelnik Grada Zagreba potpiše ugovor po postupku javne nabave za koji nema planirana sredstva u proračunu. Znači, samo me zanima da li je to sukladno zakonu ili nije odnosno za šta onda gradonačelniku Grada Zagreba služi skupština, hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Odgovor g. Matešić, izvolite. **Matešić, Goran** Ja se moram ograničit na moju nadležnost, ja sam predsjednik žalbenog tijela, mi donosimo odluku i dajemo mišljenje onda kada je izjavljena žalba, tako da i donosimo odluku na osnovu toga što imamo posve kompletno činjenično i pravno stanje, tako da ja, ja se ne bi usudio dati pravno mišljenje jer to nije ni moja nadležnost. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Slijedeća replika poštovani kolega Branimir Bunjac, izvolite. Hvala lijepo uvaženi državni tajniče. Naime, slušajući vaše izvješće par puta ste napomenuli da vas čudi to što se sve manje ljudi žali na javnu nabavu. Pa možda je jedan razlog od zbog čega se ljudi manje žale jednostavno taj što se nema tko žaliti jer vidimo iz vašeg izvješća da gotovo 50% javnih nabava se javlja samo jedan ponuditelj odnosno jedan izvršitelj i onda je logično da se nema niti tko žaliti, čini se možda da ljudi sve manje žele pošteno raditi na tim javnim nabavama, a s druge strane možda je razlog tom manjem broju žalbi što nemaju povjerenje u vaš rad, pa jednostavno odustaju znajući da u biti sa tim žalbama neće ništa puno postići budući se većina odluka donosi na političkoj razini. Hvala lijepa. izvolite. **Matešić, Goran** Naš je zadatak dati izvješće o statističkim pokazateljima. Analiza tog izvješća je prepuštena HS ili znanstvenoj zajednici ili bilo kome. Vaš zaključak je, pripada jednoj strani, ali postoji u, i posve suprotan mogućnost zaključivanja kako se ne žale oni koji su zadovoljni pravnom sigurnošću i otprilike tako Europska komisija smatra da manji broj žalbi koje postoje u Engleskoj, možda imate jednu do dvije žalbe godišnje, svjedoči o pravnoj, sigurnosti pravnog sustava. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem na odgovoru. Slijedeća replika poštovani kolega Anđelko Stričak, izvolite. Hvala potpredsjedniče HS, kolegice i kolege, g. Matešiću, iz samog izvješća je vidljivo, a i vi ste to naveli u svojoj raspravi da je sve manje žalbi na sam odabir, a da je u laganom rastu da su žalbe na dokumentaciju, da u vašoj komisiji rok od od početka do kraja žalbenog postupka traje 36 dana, međutim, kada cijeli postupak završi na upravnom sudu, to traje 565 dana i to smatram da je predugo, to su doslovno tri proračunske godine i sad načelnik koji je raspisao natječaj za izvođenje određenih radova, tri puta kroz tri godine u svom proračunu mora planirati određena sredstva i tri puta rebalansom brisati i sad ako se radi o sredstvima EU tj. fondova postoji mogućnost da ta općina doslovno bez tih sredstva ostane…/Upadica: Zahvaljujem/…samo zbog dugotrajnosti postupka. kolegi Stričaku. Odgovor poštovani predsjednik Državne komisije g. Goran Matešić, izvolite. **Matešić, Goran** Pa Državna komisija je tuženik u sporovima o pravu javne nabave iako je netko tko sudi u sporu između naručitelja i ponuditelja, takva uloga je po nama neprirodna, ali mi jesmo u toj situaciji i mi se, mi smo oformili u posljednje dvije godine službu za praćenje pravne prakse i zastupanje pred sudovima u kojem pokušavamo se borit za dosljednost pravne prakse jer smo ranije imali nadležnost 4 regionalna prvostupanjska upravna suda koja su, dešavalo bi se da bi isti sud imao različitu praksu u sličnim situacijama, otud je zakonodavac upravo na sugestiju i rasprave u HS i na ocjenu Državne komisije utvrdio nadležnost Visokog upravnog suda, kao jednog suda koji bi mogao bolje strukturirati tu praksu, dužina spora je zaista velika, ali osim da Državna komisija kao stranka tog spora, evo u HS iskaže…/Upadica: Zahvaljujem…/…taj prijedlog **Brkić, Milijan (HDZ)** …/…g. Matešiću na odgovoru/… Slijedeća replika poštovana kolegica Božica Makar, izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Pa evo, u svom izvješću za 2017.g. naveli ste da je upravo stupanjem na snagu novog Zakona o javnoj nabavi povećan broj pokretanja žalbenih postupaka na dokumentaciju gdje sad imamo iznos koji se plaća od 5.000 kuna ako se radi o dokumentaciji bez obzira na procijenjenu vrijednost javne nabave. Tak udio je kako stoji u izvješću 34% u odnosu na ukupan broj. Pa me zanima da li je taj trend nastavljen i u 2018. ili se to sad smanjilo ili stabiliziralo. Hvala. Zahvaljujem, odgovor gospodin Matešić, izvolite. **Matešić, Goran** Taj se broj stabilizirao u nešto manjem iznosu i u '18. godini i naš je dojam da je taj alat polučio dobar rezultat. Zahvaljujem na odgovoru. Slijedeća replika Josip Križanić, izvolite. **Križanić, Josip (HDZ)** Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče, gospodine Matešić ovih dana smo svjedoci afera mesa iz Poljske, stalno govorimo o potrebu sve većeg poticanja i pozitivne diskriminacije domaće hrane u našim javnim ustanovama i donijeli smo novi Zakon o javnoj nabavi koji omogućava tzv. kratke lance dostave. Dakle, više nije jedini kriterij za nabavu hrane u vrtićima, školama, vojsci i policiji najniža cijena, već tzv. taj kratki lanac dostave odnosno svježina. da li se ti kratki lanci dostave koriste odnosno da li netko žalio na to zbog ovog novog kriterija tih kratkih lanaca dostave do sada vama u žalbama i da li se ti kratki lanci dostave koriste. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Odgovor gospodin Matešić, izvolite. Hvala lijepa, u '17. godini mi i nismo, a govorimo o izvješću za '17. godinu, mi nismo imali predmete te vrste tako da. Zahvaljujem. Slijedeća replika poštovani kolega Ivan Šuker, izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo, gospodine Matešić upravo zbog važnosti ovog tijela na kojem ste čelu ste možda trebali istaknuti neke stvari. Prije svega koliko je blokirano sredstava za one postupke koji se vode na Upravnom sudu, kolko je ukupno blokiranih sredstava gdje je komisija riješila stvar jer ako svi u lancu koji rješavaju žalbu, koji sudjeluju u žalbenom postupku nisu efikasni onda će ljudi dobiti jasnu sliku koliko profesionalni žalitelji uspore određene poslove i procese. I druga stvar možda zbog toga što je to vama dostupno, a nama nije možda se najčešće oblike zbog kojih se žale u javnoj, u postupku javne nabave trebali istaknut u ovom izvješću onda bi mi dobili cjelovitiju sliku. Jer ovo izvješće ne smije biti čista forma, ona mora biti informacija da bi oni koji raspravljaju o njemu shvatili kolka je uloga komisije vrlo bitna i vrlo važna, kako za one koji provode postupak javne nabave, tako i one hvala na tom pitanju, dakle postupak javne nabave uključuje pravnu zaštitu i od tud je pravna zaštita morala bit tako žurna. Dakle, za vrijeme postupka javne nabave ne blokiraju se sredstva nego je to postupak javne nabave koji uključuje pravnu zaštitu. količine sredstava koji su ovaj u sporu pred Upravnim sudom, dakle mi smo izvadili podatak o broju koji nije u ovom izvješću, jer sad u ovom trenutku kad je Upravni sud, kad je Ustavni sud odbio inicijativu Upravnog suda i kad je Upravni sud započeo sa žalbenim, Visoki upravni sud, mi smo izračunali al to je podatak za praktički ovu godinu, da je u tih 100-tinjak predmeta blokirano nekih 2 milijarde kuna. Zahvaljujem poštovanom gospodinu Matešiću na odgovoru. Imamo slijedeću repliku poštovana kolegica Grozdana Perić, izvolite. Poštovani gospodine Matešić napomenuli ste kao kriterij koji je u primjeni od 1. srpnja 2017. ekonomski najpovoljnija ponuda i vidimo da je tu puno problema u primjeni tog kriterija, da li se događa da je više zapravo žalbi upravo vezano na taj kriterij, nego do sada kad je bila zapravo najniža cijena? Zahvaljujem, odgovor gospodin Matešić, izvolite. **Matešić, Goran** Pa mi raspravljamo o '17. godini kad je to tek bio početak primjene, imamo cijelu '18. i sad smo u '19. Naša sadašnja iskustva su puno šira od onih koji su se desila u '17. godini. Međutim, tako da se moramo ograničit na '17., ali mogu proširiti i na ono što se kasnije dešavalo, a to znači razvoj primjene sustava ekonomski najpovoljnije ponude kao kriterija. Mi nemamo previše žalbi na dokumentaciju u odnosu na kriterije, što znači da se taj kriterij već pojavljuje kao gotov proizvod, gotov alat i najčešće su žalbe na primjenu tog kriterija. Međutim, kad vi imate neko javno poduzeće koje ima standardnu dokumentaciju u kojoj se nije izjavljena žalba, pa nije kontroliran taj sustav kriterija, onda imate probleme i ti problemi dolaze do izražaja u ex post kontroli. Zahvaljujem gospodinu Matešiću na odgovoru. Želi li možda izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne, hvala lijepo. Otvaram raspravu u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, poštovana kolegica Sonja Čikotić, izvolite. Poštovane kolegice i kolege, poštovani predstavnici Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, prvo čestitam vam jednu obljetnicu, 15 godina je od postojanja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i ovo izvješće za 2017. godinu htjela bi uzeti jedan raspon i zapravo vidjeti od 2004. do 2019. do 2017. godine zadnje izvješće koje danas raspravljamo što se je to događalo, sa brojem članova državne komisije, sa broj zaposlenosti u državnoj komisiji, sa proračunom Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i ono što je najvažnije znači brojem predmeta. U prvoj godini od osnutka Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave 2004. godine ta ista komisija raspolagala je sa 2,5 milijuna kuna proračuna, imala je 15 zaposlenih članova i imala je je 5 članova komisije. Ono što je zanimljivo da je to bilo 761 predmet koji se je rješavao. Naravno, tijekom godina Hrvatska je pristupila EU-i i taj broj predmeta se povećao. No, ono što bih ja htjela istaći, 2013. godine ta državna komisija doživjela je zapravo najveću opterećenost. Te godine, 2013. g. stiglo je 2300 predmeta, a komisija je imala 5 članova. Od toga 2 su bila u reizboru, znači u tom momentu samo 3 člana su rješavala predmete. Po članu, iako komisija odlučuje kao vijeće, bilo je riješeno 766 predmeta. To je ono što bih htjela istaknuti. No, ako to usporedimo s ovim izvješćem danas, 2017. godine, vi ste ukupno riješili 1043 predmeta. To je rješavala komisija od 9 članova i 33 zaposlena, što znači, da po članu komisije, riješili ste svega 115 predmeta. To su podaci, to su podaci, to je jedna statistika. A zašto o tome govorim? Govorim o tome jer je Vlada prema Planu zakonodavnih aktivnosti predložila da u prvom tromjesečju 2019. godine zapravo se donese novi zakon. Bitno je isto tako istaknuti, zanimljive podatke, da u slučaju kada DEKOM rješava 115 predmeta prema izvješću iz 2017. sudac općinskog suda, kao sudac pojedinac riješi prosječno 717 predmeta, zajedno sa zemljišno-knjižnim. Bez zemljišno knjižnih, 283 predmeta. Sudac županijskog suda riješi 203 predmeta, a sudac trgovačkog suda 236 bez predmeta trgovačkog registra. Sudac na Upravnom sudu rješava 253 predmeta te tako valja razmotriti, znači, novi zakon i novi prijedlog Vlade, znači da i ovo izvješće bude jedan doprinos kluba zastupnika MOST-a u kreiranju zakonskog rješenja koje je pred nama. Isto tako bih htjela istaći, da je nama izrazito bitno, znači pravna zaštita u postupcima javne nabave, a početkom ovog mjeseca Ustavi sud je odbio jedan prijedlog za ocjena ustavnosti aktualnog Zakona o javnoj nabavi. Riječ je o predmetu koji je pokrenut podneskom Visokog upravnog suda RH, još u lipnju 2017. godine i isti je izazvao zastoj na postupanjima, znači, rješavanja Visokog upravnog suda u predmetima protiv rješenja Državne komisije za javnu nabavu. Ovim istupom želimo također dati svoju potporu znači i državnoj komisiji i pravnoj zaštiti svih onih u postupcima javne nabave jer na dan 1. lipnja 2018. godine, broj zastoja upravnih sporova pred Visokim upravom sudom je 52, a ukupna vrijednost tih sporova iznosi gotovo pola milijarde kuna. Znači, ako ćemo gledati neki odmak koji će sad 2. mjesec 2019., zaključiti je da taj broj sve veći. Tako apeliramo ovim putem na Visoki upravni sud da krene sa zaostacima koje je sam prouzročio i da bi hrvatski poslovni subjekti i svi drugi imali dostupnu pravnu zaštitu u predmetima i postupcima javne nabave. Hvala vam. Zahvaljujem poštovana kolegice Čikotić. Sljedeća rasprava u Ime kluba zastupnika HDZ-a, poštovani kolega Josip Borić. **Borić, Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče HS-a, poštovani ravnatelj s kolegama i kolegicom. Kolegice i kolege zastupnici. Pa evo, mislim da samo izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2017. godinu javno pokazuje, kao i uvodno obraćanje ravnatelja, ali i replike koje su dane, da se svaka rasprava može dovesti do razine gotovo apsurda, pa je i to već, evo, vidljivo bilo i na početku jer usporediti rad, ne znam, članova državne komisije sa radom sudaca, predmetom ili brojem predmeta, pomiješati kruške i jabuke, stvoriti nekakav sud o tome, tko više radi ili tko ne radi ništa, jednostavno je najmanju ruku zločest, a kamoli ne nešto drugo reći jer činjenica jest da je ovo jedno korektno izvješće kojeg smo raspravljali uvijek do sada u Saboru zato jer to nalaže članak 18. Zakona o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. I to Sabor uredno radi svake godine, s time da i u sve rasprave do sada, barem koliko ih ja pravim, uvijek slične. Uzme se ova tablica na stranici 23, pa se doda malo vlastitih iskustava i onda se naravno nađe onaj koji su u onoj zadnjoj tablici kao profesionalni žalitelji i onda ta rasprava u biti pređe preko onoga što je važno. A mislim da je sve važno navedeno u ovom izvješću, pa i osvrt na to da mi u toku 2017. imamo po prvi puta Zakon o javnoj nabavi koji, po meni bio kao čelniku i lokalne samouprave jedan akt ove Vlade donesen krajem 2016. godine sa danom stupanja u 2017., kao nešto dobro što je, na neki način napravilo propusnost samog postupka javne nabave, ali i ostavimo dovoljno jake mehanizme kontrole i pravne zaštite da svatko sebi može zaštiti se ukoliko smatra da u određenom postupku nije zadovoljeno ono što on smatra da je bilo zakonito ili zakonito zadano. Tako da, zaista, što se tiče samog izvješća, valja reći da, kad bi gledali sve komisije ili sve agencije koje imamo, recimo, ova bi nam onda, ako ćemo na najnižoj razini rasprave, vrlo isplativa jer troši 9, a zaradi 16, pa je to za državu super. Ali ne možemo na taj način promatrati njihov rad jer se radi zaista o ljudima, kojih evo ovdje su jasno pobrojeni, od 48 mogućih imaju 33 zaposlena, od toga 33 su i 9 koje je imenovao HS po određenim pravilima i svi su više-manje gotovo u 100% VSS. Znači to nisu ljudi koji ne znaju svoj posao ili ne bi znali odraditi i najsloženiji postupak, kao što im se pojavio postupak procjene ili ocjene žalbe koja je bila izjavljena na radove koji su licitirani recimo, za Pelješki most, tako da ne vidim ja to nekih velikih problema osim neke moguće naše zastupničke želje da se istaknemo, na raspravi, ali da ona bude negativna. Jer što bi to mi mogli ovdje navesti u ovom izvješću da je negativno? Znači imamo osvrt na antikorupcijsko djelovanje od strane same agencije, tj. državne komisije gdje jasno procjenjuju i sve što su radili u tom segmentu pa i u suradnji sa drugim tijelima RH ali i međunarodnim tijelima i što znači sprječavanje sklapanja određene razine štetnih ugovora i koliko to doprinosi problemima od strane lokalne razine do javnih poduzeća i same državne razine. Činjenica da javnost postupka ili javnost rada postoji, 860 tisuća pregleda, gotovo 2000 dnevno pogleda u tu stranicu jasno pokazuje da

to moramo priznati u raznim tijelima, javnim institucijama koji su obveznici Zakona o javnoj nabavi, svakakvih ljudi koji ili bolje ili aktivnije rade svoj posao ili slabije ili manje aktivnije rade taj posao. Imamo prvo iskustvo, znači u 2019. godini govorimo o prvo iskustvo primjene novog Zakona o javnoj nabavi kroz 2017. godinu pa i osvrt same komisije na to što je bilo bolje a što je možda još za popraviti unutar tog zakona. Svakako valja pohvaliti u zakonu znači usavršavanje e-nabave ili javne nabave u digitalnom obliku jer je to uveliko doprinijelo svima od lokalne samouprave do svih javnih poduzeća itd. da ta kolanja papira jednostavno više nisu u sustavu. Jednostavno svatko može digitalno ponuditi ono što smatra ili je u tom trenutku oglašeno na javnoj nabavi. Čuli smo i mišljenje o tome da se i žalbe konačno pojave u digitalnom obliku i da i taj moment dovedemo do razine koji nas čini onda dijelom jedne uređene EU u kojem možemo znači normalno funkcionirati i koristiti blagodati vremena u kojem živimo. Prva iskustva u primjeni kriterija ekonomski najpovoljnije cijene. Svi smo o njoj puno pričali, bili su Zakoni o javnoj nabavi i do 2017. godine, međutim kada se pojavio taj kriterij mnogi su bili zadovoljni. Što sada vidimo? Vidimo da je ta ekonomski najpovoljnija cijena praktički u omjeru na ostale kriterije 90:10. Znači da svi čelnici još uvijek pribjegavaju onome što im je najlakše ili najjednostavnije jer sve ostalo iziskuje malo više napora napora u radu. Znači 90% mi je ili svih nabava najosnovniji kriterij cijena. Jer nam je to nekako i najlakše i mislimo da time stvaramo bolje uvjete za naše lokalne samouprave ili za investicije ili za ono što već provodimo javnu nabavu. Što tu ja vidim kao problem? Problem vidim što smo skinuli pragove. Znači i desilo se nešto što bi trebala možda ili Vlada ili ministarstvo percipirati i reagirati. Da nam se događa da nam gotovo više nema javnih nabava u kojem se ne prelaze iznosi procijenjenih vrijednosti i to nam postoje ekonomski najpovoljnije cijene, postaju suvišni projektanti, postaju suvišni oni koji su stručni da procjenjuju razinu troška za određenu investiciju. tu smo imali do 2017. godine činjenicu da su bili pragovi i da si morao ponuditi unutar procijenjene vrijednosti određenu svoju cijenu i ako si prošao preko toga automatski bi se poništio natječaj. Nakon toga, uveli smo ovu ekonomski najpovoljniju i sada je svaka dobra, bila ona 100% skuplja, bila ona 30% skuplja, jednostavno svaka može proći. I zato nema možda žalbi, nema ih u tolikom broju jer se ostvaruju puno veći iznosi u natječajima zato što su investitori shvatili da mogu sav svoj trošak sada prebaciti na investitora. Da li je to u građevinskom sektoru trošak plaća svojih radnika koji treba izvesti određenu investiciju pa ćemo taj trošak ili povećanje plaća prenijeti na svakog investitora jer se sada u građevinskom sektoru, postoji velika konkurencija, tj. ali i nedovoljan broj izvođača radova i dešava nam se da su nam jednostavno građevinski radovi zaista poskupljuju negdje između 20 do 40% po svim investicijama. I to stvara probleme i u korištenju europskih fondova. Da li tu treba po meni reagirati mislim da bi ministarstvo trebalo naći modele kako to odrediti ili pragovima ili u dozvoljenim postocima do kuda možemo ići sa tim cijenama cijenama iznad procjene. Jer zaista smo se našli puno puta u situacijama da pitamo projektante što više vrijedi vaš rad i vaše tablice i vaše procjene koje se pojavljuju na tržištu kad dobivamo u natječajima sasvim nešto drugo. Što se tiče broja predmeta, vidimo da su oni počeli u nešto manjem broju padati u odnosu na godine prije. Čuli smo i 2013. znači preko 2000., ove godine je to nešto oko 950 što pokazuje da zakon ima svoju kažem kvalitetu ali još ima i određene probleme koje bi trebalo rješavati kroz Izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi. Mi ne možemo danas reći da nemamo ljude koji su certificirani, taj postupak već zaista traje već punih gotovo 15-ak godina gdje se mnogi ljudi od lokalnih samouprava pa do regionalne razine, javnih poduzeća i ministarstava svake godine kroz određenu razinu seminara, tečajeva zaista verziraju ili se školuju ili dobivaju certifikate da mogu provoditi jasne, zakonite procese javne nabave. Priprema dokumentacije, također važan moment u novom Zakonu o javnoj nabavi i ova obvezna javna savjetovanja pokazuju koliko je važno, jer nekakvih 5, 8 dana mora biti nešto vani da bi se moglo uopće raspisati javna nabava i to koriste izvođači ili oni koji se žele javljati i jasno postavljaju pitanja svaki dan o tome što još misle da im je nejasno ili što misle da bi trebalo dopuniti pa da kasnije, tj. odmah preveniraju nešto što bi se moglo kasnije pojaviti kao problem. Što se tiče svih ovih tablica koje su ovdje navedene, mislim osim ove tablice koja je stalno predmet rasprave a to je ova na stranici 23, jasno pokazuje da se može nešto tumačiti na više načina. Pa eto, čuli smo grad Zagreb ne zna provoditi postupke javne nabave jer ima najviše predmeta. Možda ima najviše novaca i tih 7 milijardi kuna je nešto što može izazvat najveći broj postupaka, ali kad gledamo u postotku od 900 i nešto, 80 provedenih postupaka javne nabave, što bi se dalo zbrojiti za gotovo pola lokalnih samouprava u RH, ako ne i više, jasno je da je tih 10-tak% ukupnih žalbi nešto što se može desiti svakome tko napiše ili raspiše 10-tak javnih nabava u toj godini, sigurno će zaraditi najmanje jednu žalbu, bila dokumentacija savršena, manje savršena ili potpuno loše napisana jer jednostavno takvi su zakoni ili takve su brojke. Isto tako HEP godinama sa najvećim proračunom koji se broji u milijardama, sa investicijama i održavanjem mreže jasno pokazuje što se događa i u tom prostoru. Javna poduzeća Hrvatske ceste, Hrvatske vode, znači svi oni koji praktički imaju najviše novca za ulaganje u infrastrukturu izloženi su procesima žalbe, nešto manje tu ima, naravno javnih i jedinica lokalne samouprave i regionalne samouprave jer one i ne provode ove veće javne nabave, mislim da su pragovi dosta dobro pogođeni kad govorimo o bagatelnoj nabavi, nabavi roba i usluga do 200 i radova do 500.000,00 kn, da omogućavaju male komunalne radove, pogotovo u lokalnoj samoupravi, na brži način ugovaranje itd., a da se ne izbjegava onaj osnovni princip da imamo takmičenje ili da imamo ljude koji nude po dvije, tri ili više ponuda. Što se tiče ovih tablica, jasno valja reći da onda kad imamo HEP blizu toga, da onda imamo i one koji se valjda kao i rekorderi pojavljuju kao ono koji se kao najviše žale, o tome se uvijek dosta piše i govori, pa imamo jednu praktički tvrtku, malu, tvrtku ispod strane koja imam najviše nekakvih žalbi i sad bi netko trebao steći dojam na tome da se čovjek žali vjerojatno zato što nema šta drugo raditi, vjerojatno traži svoj način da funkcionira i da mu se uvažava njegova želja da se i on takmiči u procesu i da dobije posao, pa i od HEP-a ili od neke druge firme za koju on smatra da ima proizvod kojeg može ponudit, tako da svesti to na jednostavno objašnjenje da postoje profesionalni žalitelji, mislim da ne, ali da postoje oni koji traže još više, znači, angažmana, iz samog zakona ili izmjena zakona, da ne bi dolazili u situaciju da se bore za jednako vrijedan proizvod kojeg mogu ponuditi, ali ih se eliminira putem ili dokumentacije već na početku ili određenim kriterijima jer se očito zna na malom tržištu kako tko diše i što bi to moglo i koga očekujemo možda kao krajnjeg korisnika ili dobitnika određenog procesa javne nabave. Činjenica da, znači, infrastruktura i zdravstvo, praktički generiraju najveći broj žalbi, jasno pokazuje da u tim prostorima ima i najviše, znači, postupaka javne nabave, ali očito i najviše novaca. Više-manje, evo, mislim da smo rekli sve što je važno, mi podržavamo ovo izvješće Državne komisije za 2017.g. i evo, možemo samo zaželjeti da raspravljamo zaista konkretno o onome što piše ovdje da ne izmišljamo jer činjenica jest da određene rasprave koje smo već vodili ovdje sigurnih i više desetak puta, pokazuju na koji najlakši način raspraviti ovako jedno izvješće, a mislim da je ono vrlo korektno, jasno i koncizno pokazalo sve što se dešavalo unutar te Državne komisije u protekloj godini, da nije preskočeno ništa, nikakav nekakav moment koji nam je važan i posebno su važni osvrti koji su dani na sam Zakon o javnoj nabavi i što bi to trebalo popraviti u tom zakonu uz neka naša iskustva, nadam se da će Ministarstvo gospodarstva nadležno za ovaj zakon saslušati ovo i pokušati naći rješenja za ono što se vidi da u 2017. i 2018. funkcionira na način na koji smo to iznijeli sada. Hvala lijepo. učenice u učenike Srednje škole iz Buzeta i njihove profesorice i profesore, želim dobrodošlicu i ugodan boravak u prostorijama HS…/Pljesak/… Nastavljamo dalje sa radom, poštovani kolega Tomislav Žagar, izvolite. **Žagar, Poštovani potpredsjedniče HS, tražim stanku u ime Kluba nezavisnih zastupnika da bi se konzultirali vezano za raspravu u ovoj točki s obzirom na istup kolege u ime Kluba HDZ-a u kojem je ustvrdio kako bi se valjalo držati teme, a tema je izvješće o djelovanju Komisije za kontrolu postupaka javne nabave, s tim se u potpunosti slažem. ovu raspravu ne možemo ipak ograničiti samo na ovo izvješće jer se radi o vrlo bitnim pitanjima. Naime, i u replici sam pitao predstavnika Državne komisije, a riječ je o vrlo važnom infrastrukturnom projektu što je gradnja Pelješkog mosta jer prema i samom uvodu, izvješću ovoga tijela stoji da je novi Zakon o javnoj nabavi iz 2016. propisao obvezu postupanja Državne komisije po službenoj dužnosti u taksativno navedenim slučajevima, ocjenu zakonitosti postupaka i radnje naručitelja s naglaskom na djelovanje ovog državnog tijela u žalbenom postupku bez obzira na fazu postupka u kojem je izjavljena žalba. Dakle, sve do onog trenutka dok radovi na Pelješkom mostu ne budu završeni, a to je investicija vrijedna dvije milijarde kuna, u koji je istina, i Upravni sud donio svoje rješenje. Također je razvidno da oni koji su se žalili imaju i dalje instance za podnošenje žalbi, a osnova njihove žalbe je bila da su Kinezi išli sa damping cijenama, dakle, nižim cijenama od dozvoljenih, cijenama koje su subvencionirane od strane njihove države. Izvjesno je da u nekoj fazi postupka se to može i dokazati, zbog toga smatram da je ova tema vrlo važna i da mi ne možemo raspravljati o ovoj temi samo u okviru ovog izvješća, moramo je proširiti zbog interesa hrvatskih građana i zbog toga tražim stanku u trajanju od 10 minuta. Hvala. **Brkić, Milijan nadam se da se imate s kime konzultirat, budući da ste vi sami, ali dobro, valjda vas čekaju vani, Još netko? Ne. Hvala lijepo, u 11 i 50 nastavljamo s radom.

Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo sa radom plenarne sjednice. U ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e poštovani kolega dr. Branimir Bunjac. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, poštovani gosti. priča o javnoj nabavi priča je o rak rani hrvatskoga društva koja se naziva korupcija. Korupcija kao malo što demoralizira društvo, ubija nadu u bolje sutra, stvara prezir prema društvenim vrijednostima, prema institucijama pa čak i prema samoj državi. Kako čitam u ovom izvješću koje je pred nama, dakle Izvješću javne nabave, o javnoj nabavi, upravo je javna nabava jedan od glavnih dakle izvora korupcije, znači to je potvrđeno evo i službeno što nije ni čudo s obzirom da javna nabava u Hrvatskoj iznosi oko 44 milijarde kuna ili gotovo, između 10 i 15% BDP-a. Radi se o ogromnom novcu za koji se sumnja da jedan dobar dio završava u privatnim džepovima. Na takav zaključak tjera nas mišljenje javnoga mijenja a osobito neovisne analize među kojima se ističu one međunarodne. I dok građani Europe s kojom se toliko volimo uspoređivati gotovo ne poznaju korupciju u poslovanju kod nas je ona pravilo. I čak 90% građana, što je najvažnije i onih koji se bave poduzetništvom vjeruje da je hrvatsko društvo duboko korumpirano što znači da o tome postoji konsenzus birača svih stranaka neovisno da li su oni iz vladajuće većine, ili iz oporbe. Korupcija dakle uništava javni sektor a posljedično cijelu državu. Ljudi jednostavno ne mogu napredovati svojim sposobnostima, svojem obrazovanju jer vide da se napreduje na druge načine, da se napreduje dakle stranačkom podobnošću, rodbinskim vezama, korupcijom. I što je još gore od svega ti ljudi koji ne mogu napredovati prestaju uopće vjerovati da se može pošteno živjeti i na pošteni način uspjeti. Mnogi od njih onda podliježu nekakvom iskrivljenom moralnom standardu koji kaže da bolje raditi malo štete nego više štete, drugi misle da će korupcijom uštediti vrijeme, neki kažu ja se žrtvujem, sudjelujem u korupciji jer se žrtvujem za dobrobit svoje obitelji. Ali u svakom slučaju nije dobro niti davati niti primati mito. Tko provjerava javnu nabavu, vidimo u ovom izvješću da je provjerava državna komisija od samo 9 članova koja podnosi optužne prijedloge za prekršaje ali isključivo u javnim nabavama koje su veće od 200 tisuća kuna. Ta državna komisija ima svoje stručne službe, ima ukupno 33 zaposlena, imaju proračun 9 milijuna kuna. Je li to dovoljno, čak i prema ovom izvješću koje imamo pred sobom vidimo da nije, da je predviđen veći broj zaposlenika, zašto se oni ne zapošljavaju to treba pitati one koji o tome odlučuju. Kakve su žalbe koje se podnose u vezi javne nabave? Pa evo recimo poduzetnici se žale najčešće da su specifikacije javnih nabava skrojene po mjeri unaprijed odabranih ponuditelja, dakle da se dokumentacija radi tako da isključivo jedan gospodarski subjekt može proći na natječaju, znači točno se napišu tako strogi uvjeti da ih jednostavno nitko ne može ispuniti i tako se eliminira konkurencija. Kaže se također da su nejasni kriteriji odabira i ocjene ali ono što poduzetnike najviše muči osjećaj da se javne nabave dogovaraju tajno. Znači da se one ne dogovaraju tamo tamo gdje bi trebalo dakle u institucijama nego da se dogovaraju u restoranima, ugostiteljskim objektima, goricama, privatnim kućama, znamo i na Mirogoju itd.. I to nas ne treba čuditi jer sama Vlada u biti šalje takve poruke, dovoljno se sjetiti gospodina Sanadera ili recimo potpredsjednice Vlade Dalić i famozne skupine Borg gdje se o poslovima vrijednima milijarde kuna dogovaralo dakle na nekakvim opskrbnim mjestima, u svakom slučaju nedostojnima tako visoke razine kao što je Vlada RH. Nakon što se u tim tajnim dogovorima, dakle dogovore poslovi onda slijede nagrade onima koji su te poslove dogovorili a te nagrade se ogledaju najčešće u gotovinskom novcu koji se izvuče prilikom plaćanja novca ili se daju neke druge beneficije. Recimo u tim tvrtkama se mogu zapošljavati stranački prijatelji, rođaci, ili se daju koje kakve usluge, npr. ne znam dobivaju se automobili, mobiteli, rade se građevinski radovi itd.. Još jedan od načina kako se pogoduje u tim javnim nabavama je taj da se daje najniža cijena jer je najniža cijena glavni kriterij kod više od 98% javnih nabava a onda, znači da se izgura konkurencija a onda nakon što se započne raditi posao e onda se radi aneks ugovora. Onda se radi aneks ugovora u kojem se izmišlja da su bili nekakvi novi troškovi, da su bile nekakve nove količine, koje je trebalo dati, koje prethodno nisu bile kao iskazane i onda se na koncu konca na kraju plati puno veća cijena nego što je bilo u u samomu javnome natječaju. Sve ove malverzacije, koje sam sada spomenuo doduše postoje u drugim zemljama, nije Hrvatska, idemo reći tako, originalna po tome, ali su u Hrvatskoj postići tih prevara daleko daleko viši, nego u bilo kojoj drugoj zemlji u Europi. Kao posljedicu takvoga stanja, imamo situaciju, kao što sam već rekao, da su gotovo u pola nabava javlja samo jedan ponuditelj, jer se ljudi jednostavno više ne žele javljati, jer znaju da nemaju šanse na pošten način doći do posla, posla, a čak imamo sad nažalost situaciju da se više nitko ne javlja na javne nabave i više se nitko ne javlja na javne natječaje, do te mjere je nepovjerenje u te javne nabave …/Govornik se ne razumije./… Ali mi smo čak nedavno u Saboru imali, trebali smo izabrati, mislim predsjednika za fiskalnu politiku, ili za što je vrlo visoka plaća, nije se javio nitko, jer zna da bez dogovora sa određenim strukturama u vlasti neće biti izabra, pa taman bio i jedini kandidat. Taj novac koji se dakle, dijeli u privatne džepove tijekom javnih nabava, trebala bi pratiti Porezna uprav, mi iz Živog zida, preložili smo Zakon Zakon o porijeklu imovinu, vidimo da on ne dolazi na dnevni red, umjesto da raspravljamo o tom zakonu, mi ćemo imati sada stanku u 3 mj. imati ćemo još jednu stanku u 4 mj. ali sasvim sigurno postoji veliki nesrazmjer imovine određenih političara i određenih javnih dužnosnika u odnosu na njihove plaće. Recimo lijepo je ne znam provoditi javnu nabavu za nabavu udžbenika, pa poslije toga imati novca za predsjedničku kampanju ili recimo dobijete račun u Londonu ili recimo dobijete novi Audi od predsjednika nogometnog kluba itd. kada bi se netko samo malo potrudio vrlo jasno bi vidio gdje ide trag novca, ali to kod nas nije nije potrebno. Kod nas je ta borba protiv korupcije, bila potrebna samo prije ulaska u EU, ono 2011.-2012. da se malo glumi da se ta korupcija suzbija, ustvari su se suzbijali suzbijali stranački opomenuti, vodile su se unutarstranačke borbe. Čim smo ušli u EU, 2013. više nikakve borbe protiv korupcije nema, nije nam potreba i što je najbitnije od svega korupcija korupcija se povećala, jer prema indeksu korupcije, Hrvatska od ulaska u EU, svake godine sve više i više tone po tom kriteriju.

a klasični primjer za to su konzultantske usluge. Znači konzultantske usluge su usluge koje se nikada ne daju. Znači ne daju se, služe samo za to da se novac isplati, da se nakon toga podijeli u bijele vrećice ili kako već i nosi i nosi najčešće u ruke političarima. Klasičan slučaj za to je skupina borg, koja je navodno ne znam konzultacije imala za 550 milijuna kuna iako Agrokor ima 60 tisuća zaposlenih, ima vrhunske stručnjake i pravne službe i sve su one te konzultacije mogle dati za svoje redovne plaće, ali evo 550 hiljada kuna, Texo Menagment je uspio dati konzultacije u vrijednosti 9 milijuna kuna prije nego što je restrukturiranje Agrokora uopće započeo. To je takav skandal, da je doista zaslužio da narod iziđe na ulice ali evo imamo situaciju da se zbog pasivnosti opće opatije to nije dogodilo, a s druge strane oni koji su u tome sudjelovali, govore da su spasili državu. Govorim to zato što recimo, evo imamo jedan zgodan slučaj za usporedbu, recimo Raiffeisen mirovinski fond, koji raspolaže imovinom od 40 milijardi kuna, koja je otprilike jednaka imovini Agrokora, godišnje za konzultacije troši 700-900 tisuća kuna. Pa si vi sada usporedite taj novac od 700-900 tisuća kuna za stvarne konzultacije sa 540 milijuna kuna za konzultacije koje nisu postojale. I naravno, mi se moramo tu zapitati, tko su dakle, te osobe koje imaju najviše koristi od korupcije, a to su naravno prije svega gospoda političari, ali i nažalost, gospoda pravnici. I gospoda pravnici, koji isto tako prema svim neovisnim analizama, što je najbitnije prema samim pravnicima, pokazuju da su oni isto tako teško korumpirani. To su suci, javni bilježnici, odvjetnici itd. Svi su oni nažalost, sljedbenici koruptivnog sustava, koji je uspostavljen još u doba prvog predsjednika Franje Tuđmana, koji je kupnjom vile na Pantovčaku, po zakonu koji je vrijedio samo jedan dan, otvorio Pandorinu kutiju korupcije, koja neće biti zatvorena tako dugo dok HDZ ne nestane s političke scene. Stvaranjem moderne hrvatske korupcije Franjo Tuđman je velikim dijelom poništio zasluge za stvaranje samostalne Hrvatske države, on je doslovce novorođenčetu zvanom Republika Hrvatska polomio i ruke i noge i zube i ostavio ga da se snalazi kako zna i umije, bolje reći da vegetira na milost i nemilost strane pomoći. Kada govorimo o korupciji, naravno ova vlada nikakav doprinos nije dala, a to vidimo najbolje po ovoj parlamentarnoj većini koja je sklepana na način kako je. Tu imamo jednu zgodnu ovako suradnju, suradnju, imamo vidimo gospodina Bandića imamo i gospodina Brkića, koji evo vidimo dobri prijatelji, u Zagrebu se šire poslovni prostori itd. a prema izvješću Državne komisije, najveći broj poništenih javnih nabava je upravo gdje, u slučajno u gradu Zagrebu. Znači, nešto tu ima a nakon toga u HEP-u, u Hrvatskim vodama i Hrvatskim autocestama, ponovno znači u javnim tvrtkama koje nadzire parlamentarna većina. Još nešto onda o konkretnim slučajevima tih javnih nabava. Reći ću kada budem dobio priliku govoriti o pojedinačnoj raspravi ali sad mi je vrijeme isteklo. Hvala lijepo. Zahvaljujem poštovanom kolegi Bunjcu. Slijedeća rasprava u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, poštovani kolega Branko Hrg, izvolite. Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Pa govoriti o Državnoj komisiji za kontrolu javne nabave i o Zakonu o javnoj nabavi, uvijek je interesantno no nije dobro da se samo govori u jednom pravcu i samo jedna strana jer uvijek to ispada ovako parlamentarna većina to brani a opozicija to uvijek napada, sad se samo stvari mijenjaju kako je koja strana u poziciji, tko je opoziciji. Činjenica jest da je zakonodavstvo mijenjano da su određene stvari ipak prevenirane i da se određena poboljšanja mogu primijetiti i osjetiti. Kad pratim ove podatke koje iznosi sukladno zakonu i onome što je zakon propisao Državnoj komisiji, onda nemamo tu baš mogućnost nekakvih velikih primjedbi, eventualno nekih velikih kritika. No, ono što je bitno je ustvari obim poslova Državne komisije da li bi se moglo puno više napraviti kad bi Državna komisija za kontrolu javne nabave mogla sudjelovati u tom procesu i drugačije. Ne samo kada se netko žali pa onda komisija odlučuje o žalbi onog tko se žalio, tko je bio na natječaju jer se mnogi procesi ustvari dogode i bez žalbi i o njima se ustvari ovdje u dobrom djelu u raspravi govori. A ti procesi nisu predmet ovog izvješća i možda treba razmisliti u budućem vremenu o stvarnom pojačanju ovog tijela, povećanju i broja zaposlenih u tom tijelu i proširenju ovlasti Državne komisije za kontrolu javne nabave kako bi se moglo intervenirati ne samo na temelju ponuditelja koji se žale nego i određenim procjenama i određenim kontrolama u postupcima javne nabave, naravno u tijelima koja to raspisuju. Vidi se da je broj zaprimljenih predmeta pao, moglo bi se čak reći značajno u odnosu na 2014. g., to može biti dvojako, može bit dobro a može bit i loše. To bi moglo značiti da je investicijski proces možda u nekakvom laganom zastoju i da nema dovoljno izvođača radova koji se ustvari javljaju na natječaje pa onda nema ni žalbe. Nažalost, usuđujem se konstatirati da smo i mi zakonima o javnoj nabavi i provođenjima zakona o javnoj nabavi, doprinijeli propadanju određenih tvrtki i poduzeća svih ovih godina iza nas jer su se u vremenima kada je bila najjeftinija cijena, glavni mjeritelj odabira ponuđača, noge tvrtke spuštale s cijenama ispod najnižih mogućih cijena i nakon toga su propadale, to smo, kad kažem mi, mislim naravno na Hrvatski sabor i na vlade koji su bile bez obzira u čijem sastavu i tko je imao većinu, to smo mi sigurno pridonijeli da se to dogodi. Danas je druga situacija, kao što je već iz neke rasprave ovdje se moglo čuti, imamo situaciju da se na natječaje više nema tko javiti. Da se raspisuju natječaji pa nema nijednog ponuditelja i tu prijeti jedna velika opasnost obzirom da je definitivno pokrenut proces korištenja europskih fondova u vrijeme ove Vlade i da danas imamo situaciju da se raspisuju natječaji i da smo pred raspisivanjem niza i drugih natječaja ogromnih vrijednosti na koje se nažalost događa da se nitko iz Hrvatske neće moći javiti. Pa neće biti ni žalbe. Neće bit ni prigovora vjerojatno jer neće biti konkurencije u tom djelu i to će doprinijeti tome i cijene rasti, da će ići gore i ponavljam, vraćam se opet natrag, sami smo dali doprinos kao politika tome da se to sada događa. Najprije smo zakonom složili tako da su se firme uništavale a sada imamo rast cijena i probleme o korištenju europskih novaca zbog naglog rasta cijena na tržištu. Govoriti o tome da samo komisija treba raditi na način da se reagira na žalbe, nije dobro i mislim da stvarno treba, ponavljam to, proširiti djelatnosti, evo jedan mali primjer. Dakle, natječaj, javni natječaj, objavljuje ga lokalna samouprava, javljaju se dva ponuđača. Izabire se Izabire se ponuđač koji je nešto malo skuplji od onog drugog, sve je po zakonu jer se to može napraviti. Ovaj drugi se ne žali. Što se događa? Događa se da u drugom koraku taj drugi ponuđač bude podizvođač radova onom koji je dobio posao. Da li je to trenutak kada bi trebala neka institucija ovakvog tipa reagirati? Da li bi trebala ispitati ovakvu situaciju? A državna komisija po ovom sadašnjem zakonu zakonu po kojem radi to realno ne može napraviti i u tom dijelu nam se događaju možda i više problema nego u samom postupku odabira izvođača radova. Zato kažem, bilo bi dobro porazmisliti o tome da se nađe mogućnosti i proširenje djelatnosti, naravno ono sve skupa što uz to još i ide. Ono što je meni manjkavo u ovom izvješću, mislim da je kolega Šuker u replici to i spominjao je procijenjena vrijednost odnosno vrijednost tih javnih nabava, koliko to sve skupa vrijedi što je stajalo tih 36 dana u prosjeku, odnosno, dobro, kad se vodi upravni postupak, to ne znači da posao ne može ići dalje, ali u svakom slučaju, vrlo je bitno dobiti jedan pokazatelj koliko je to bilo javnih nabava, koje su to bile vrijednosti, za koje vrijednosti su bili postupci žalbeni i da li je to poboljšanje u odnosu na prethodna vremena ili nije, ja mislim da je poboljšanje jer smo imali slučajeva u prethodnim godinama da su izvješća pokazala da su milijarde kuna bile blokirane zbog odugovlačenja procesa, žalbenih procesa kod postupaka javne nabave. I taj podatak bi bilo dobro u svakom slučaju imati također kao dio ovog izvješća. Ono što bih volio još samo naglasiti ovdje, još jedna sitnica. Stalno se govori o nekakvom kriminalu kod javne nabave, o namještanju, ne znam čemu sve ne. Vjerojatno ima i tog. Ali nemojmo generalizirati stvar. Nemojmo baš tako sami o sebi govoriti i sami sebe proglašavati lopovima kad i to nismo jer realno gledajući, kontrolu bi trebalo provesti već kod projektiranja. Najveći problemi kod javne nabave se događaju kod same izrade projekata. Jer je projektantu moguće staviti u projekt, kasnije u tendere, određene, da tako kažem i materijale i neke druge stvari koje se kasnije na javnoj nabavi samo dalje provlače i protežu i u principu ne možeš si tu ništa pomoći. Postoje u Hrvatskoj sigurno jedinice lokalne samouprave, pa i državne institucije, državne tvrtke, koje rade taj posao izuzetno čisto, korektno i pošteno i koji imaju problema, sigurno da postoje oni koji to ne rade kako treba. Ja osobno sam doživio svašta u tom dijelu i vidio sam u nizu manjih jedinica lokalne samouprave kontinuirano čudno ponašanje kod provođenja javne nabave i nikom ništa, ništa se nije događalo. Državna revizija koja dolazi u revizije poslovanja lokalnih samouprava, vjerojatno nije isto također dovoljno ekipirana da bi mogla baš sve to uočiti i sve to, da tako kažem sankcionirati. Zato bi bilo po meni nužno i potrebno prošiti djelatnost Državne komisije komisije za kontrolu javne nabave. Naš klub će podržati ovo izvješće. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a. Poštovani predsjedničke g. Matešić sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege. Evo danas raspravljamo o izvještaju Državne komisije za kontrolu javne nabave za 2017. godinu. Kao što je i navedeno, radi se o samostalnom i neovisnom državnom tijelu koje je nadležno za rješavanje žalbi i to i to u postupcima javne nabave, davanje koncesija i u postupcima odabira privatnog partnera u projektima javno privatnog partnerstva. Od ukupno 940 zaprimljenih žalbi u 2017. godini, svega 17 odnosilo se na žalbe po dodijeljenim koncesijama, odnosno nije bilo žalbi na javno privatno partnerstvo jer ako znamo da imamo svega 12 ugovora, čini mi se tu negdje, od javno privatnom partnerstvu, onda nije ni čudo da na njih nema žalbi. S obzirom na temeljitost i saznanja do kojih dolazi državna komisija svojim kontrolama, sastavni dio izvješća u radu državne komisije sadržava i ocjenu u stanju u javnoj nabavi koja se odnosi kako na postupak javne nabave, tako i na postupak pravne zaštite. Kao i institucionalnih okvir javne nabave. Sredstva za rad državne komisije osiguravaju se u državnom proračunu i to kako sredstva za plaće, tako i ostale materijalne rashode i ulaganja u ulaganja u zgrade i tehnički opremu koja im je potrebna za obavljanje svog rada i to što kvalitetnije. Državna komisija nema drugih prihoda osim prihoda iz proračuna jer naknada koja se uplaćuje za pokretanje žalbenog postupka u javnoj nabavi izrazno se uplaćuju u državni proračun i prihod je državnog proračuna. U 2017. s osnova naknade za pokretanje žalbenog postupka uplaćeno je 16,6 milijuna kuna, što je manje nego je to bilo u 2016. godini kada je ukupno od naknada prikupljeno 21 milijun kuna. Manji prihod od naknada ostvaren je zbog manjeg broja žalitelja, ali najviše i zbog primjene novog Zakona o javnoj nabavi koji je uveo institut javne nabave za žalbu na dokumentaciju, gdje je određeno plaćanje za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od 5.000 kuna bez obzira na procijenjenu vrijednost nabave, dakle ako se žali na utvrđenu dokumentaciju. Tako da imamo bez obzira da li je procijenjena vrijednost nabave do 750.000 kuna ili je više od 60 milijuna kuna procijenjena vrijednost ukoliko se netko žali na dokumentaciju plaća 5.000 kuna. U izvješću vidimo da su utrošena sredstava za rad s osnova plaća i svih ostalih troškova nešto viša od 9 miliona kuna, dakle u državni proračun je s osnova prikupljanih naknada uplaćeno 7 miliona nego su to troškovi za rad državne komisije u 2017. godini. Prema podacima o broju zaposlenih vidimo da je u 2017. u odnosu na 2016. povećanje broja zaposlenih za 4 djelatnika s 29 na 33, dok je za rad državnog ureda predviđeno 48 48 djelatnika. Doduše to su statistički podaci i vjerojatno su prikazani na temelju sati rada pa postoji mogućnost da stvarno ima i više djelatnika. Međutim, radili su oni koji su efektivno ostvarivali sate rada i najbolje u uredu znaju da li imaju popunjeni broj, da li im je to dovoljan broj, da li popunjavanje predviđenog broja ubrzalo rad predmeta, ali to stvarno oni iznutra najbolje mogu procijeniti. S obzirom da se tu radi o ljudima od kojih je 95% su magistri struke, znači apsolutni su stručni i ne trebamo ni u kom trenutku sumnjati u njihovu stručnost, ali mi od njih očekujemo često da ne budu samo kontrolori postupka javne nabave već i borci protiv korupcije. Važan antikorupcijski učinak sastoji se u tome, u javno dostupnoj pravnoj praksi. Naime, sve odluke objavljuju se na mrežnoj stranici državne komisije u punom obliku, dakle s nazivom stranaka, a primjenom novog Zakona o javnoj nabavi omogućava se i objava odluka Visokog upravnog suda RH u sporovima javne nabave. To postupak pravne zaštite čine stvarno transparentnim. Imamo i upisnik žalbenih predmeta koji je javno dostupan na mrežnoj stranici državne komisije. Sama državna komisija je i aktivni sudionik izrade strategije suzbijanja korupcije te nositelj aktivnosti o akcijskom planu 2017. i '18. u strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje 2015. 2020., što uključuje detekciju korupcijskih rizika. S obzirom da smo govorili kakva je njihova stručnost stvarno smatram da oni to mogu i dobro procijeniti. Napomenut ću još tu da državna komisija surađuje i komunicira s udrugama civilnog društva. S obzirom da su i moji kolege već tu spomenuli da nije samo percepcija u javnosti već i analiza ta koja koja problem korupcije u poslovima javne nabave smatra najizraženijim problemom, a s obzirom da se stvarno radi o milijardama kuna, više od 40 milijardi kuna godišnje koje su u sustavu javne nabave, nije ni čudo. Postoje objektivni problemi kod postupka javne nabave. Kod nas još uvijek vlada određeno nepovjerenje između naručitelja i ponuditelja. dok se naručitelji boje da neće moći završiti određeni posao, da neće moći nabaviti određenu robu u kratkom vremenu pa često pribjegavaju nabavama male vrijednosti, upravo ponuditelji smatraju da tu postoji najveća mogućnost manipulacije. I trebalo bi to možda dodatnim pravilnikom utvrditi što sve treba biti da bi se steklo to povjerenje između naručitelja i ponuditelja. Primjenom ovog novog Zakona o javnoj nabavi koji uvodi institut ekonomski najpovoljnije ponude, a ne više kriterij na niže cijene, u praksi još uvijek to nije dovoljno saživjelo jer jednostavno svima je lakše okrenuti od cijene jer to je nešto što mogu u svakom momentu utvrditi, e to je cijena. Pa tako je ona na početku iznosila u strukturi u 90% je bilo presudno kakva je cijena, a samo 10% odnosilo se na sve ostale kriterije za odabir. Međutim, to je važno i važno je da što više novaca ostane naručitelju, ali treba u konačnici vidjeti što je to da da se dobije što veća kvaliteta radova i usluga za javni novac i utvrditi točne kriterije po institucijama, po naručiteljima što će se bodovati i da to je transparentno vidljivo, moguće usporedivo za svakoga. Evo, još ću se osvrnuti samo kratko na ono što je govorio i kolega Batinić u svojoj replici, radi se o tablici na strani 23. gdje imamo naručitelje s 5 i više žalbenih postupaka, pa je tako imamo tu ove brojeve i postotke da se tu stvarno još možda uvrsti jedan podatak, to je broj žalbi u odnosu na broj objavljenih javnih nabava, jer onda bi došli do postotka evo kreću se od 6% pa do 46% HEP-a što stvarno je puno i u tom kontekstu, ali možda da se još doda i vrijednost javne nabave na koje su upućene žalbe pa bi imali jednu cjelovitiju sliku. O samome izvješću, reći ću još samo da je napravljeno stručno, da je napravljeno pregledno, pa i uostalom sva izvješća kojih je bilo 14, čini mi se, Klub HNS-a će podržati ovo izvješće i vjerujemo kao i naši građani, da ćete ne samo biti kontrolori, nego da ćete biti i borci za transparentnost i borbu protiv korupcije što stvarno bi svi željeli. Hvala. Zahvaljujem kolegici Makar. Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovani kolega Gordan Maras, izvolite. Hvala lijepo. Kolegice i kolege, zastupnici, predstavnici Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Odmah ću reći u startu da će SDP podržati rad Komisije koja radi jedan vrlo važan posao ako govorimo o antikorupcijskom djelovanju Državne komisije, ona je bitno, zato bi bio dobar i javan i jasan stav Komisije, kada zastupnik u Hrvatskom saboru postavi pitanje, jednostavno kao da li je danas sunčan dan. I onda pogledate kroz prozor i vidite da je. I kada zastupnik postavi pitanje koje je očito, onda ako postoje javni djelatnici, a ovdje se radi o predsjedniku komisije i njegovim suradnicima, mogu govoriti, pa evo možda čak i ako je malo nezgodno spominjati Bandića u Hrvatskom saboru, ja ću spomenuti hipotetski, znači da li je dopušteno i zakonito ponašanje, kada neki čelnik jedinice lokalne samouprave, potpiše ugovor više stotina milijuna kuna vrijedan, a da za to nema osigurana sredstva u proračunu, zna da nema osigurana sredstva, svi znaju da nema osigurana sredstva i da li je to zakonito ponašanje. Volio bi da do kraja ove rasprave, ja ću se još pojedinačno javiti, o tome ću pričati, zato je bolje da kolege iz Komisije, odmah daju odgovor, da kažu da li je to zakonito ponašanje i da li je to nezakonito ponašanje? Bez obzira da li je, bez obzira da li je to u domeni rada u ovom slučaju žalbene komisije, da li je to definirano kao bitna odrednica onoga što oni kontroliraju u postupcima javne nabave, ali bilo bi dobro da predsjednik komisije, jednog tijela, koji je autoritet na području javne nabave, građanima RH, kaže, kako je to moguće i da li je to zakonito da čelnik jedinice lokalne samouprave, potpiše ugovor vrijedan 3 stotine i 75 milijuna kuna, bez da ima osigurano novaca Bože u gradskom proračunu od tog iznosa. To je recimo, još jedan doprinos antikorupcijskom djelovanje Državne komisije, gdje će jasno predsjednik komisije reći da to nije prihvatljivo ponašanje, da to nije smisao Zakona o javnoj nabavi i da čelnici koji tako rade rade neodgovorno i prema svojim građanima i prema predstavničkom tijelu koje predstavljaju jer njih baš briga kakav će proračun to tijelo donijeti, ako, ukoliko on može donijeti odluku vrijednu 3 stotine 75 milijuna kuna i na taj način staviti pred svršen čin sve one koji o proračunima i li proračunu glasaju. I to ne samo ove godine nego i narodnih godina, pošto se ne radi o samo jednoj godini. To je recimo još jedan veliki antikorupcijski doprinos Državne komisije i sigurno bi Državna komisija doživjela još veći pohvale kada bi se tako jasno odredila prema nepravilnostima, muljanima, žmukljanima, kako mi to kažemo u Zagrebu, onih koji koriste žetončiće, da bi upravljali svojim gradovima, odnosno, da bi u Hrvatskom saboru držali većinu HDZ-a. Sa te strane bitno je u ovako važnom području, da svi stanemo na istu stranu i da damo podršku tako javnom radu Komisije, gdje će se ona pokazati kao autoritet i gdje neće žmiriti kod onih stvari, koje kao nas nije nitko ništa pitao, evo mi znamo. Pa ja da sam ravnatelj komisije, da znam tu informaciju, ja bi sutra dao intervju u novinama i upozorio na to. Apsolutno, upozorio bi n a nezakonito djelovanje Grada Zagreba i 375 milijuna koja nisu planirana u državnom proračunu, koje želi gradonačelnik Zagreba sa najskupljom žičarom na svijetu, najskupljom žičarom na svijetu opteretiti naše sugrađane. Sa te strane, ja mislim da je to antikorupcijsko djelovanje, a da ne govorim, čitao sam i žalbu, koju je jedna tvrtka koja se je kasnije u drugom krugu nije žalila, valjda je to sve zaglađeno, pa kada vidite da u takvim poslovima se uzimaju kamioni koji uopće nisu bili u funkciji na 10 strana, pa onda si čovjek postavlja pitanje, pa čemu 10 kamiona, ako možete iznajmiti jeftinije od jedne tvrtke 10 kamiona i imati ekonomičniji posao. Čemu to? I onda se razmilite pa gledajte, možda ide na 10 strana, o čemu se tu radi. Znači ima kreativnih mogućnosti jako puno, da bi nažalost, to bila na kraju najskuplja žičara na svijetu i nebulozni način trošenja javnog novca građana Grada Zagreba o kojem svi šute, znači o tome šute. Evo, kažem još jednom, volio bi da se institucija, sama po sebi, bez obzira, ako treba bude možda i pisanim putem uputio, dopis, žalbu, da mi se odgovori jer vi ste neovisni, vas je imenovao HS, imate svoj mandat i tu je minimum što možete odgovoriti na takva pitanja, tako da je zgodno vidjeti i ovu tablicu o kojoj je maloprije govorio kolega iz HDZ-a, a koja govori o tome koliko je i gdje žalbi zaprimljeno i uvijek je tu lider iz godine u godinu Grad Zagreb sa brojem predmeta koji su zaprimljeni i riješeni i sa brojem žalbi koje su usvojene, koje su usvojene bez obzira šta postoji najveći kapacitet i kadrovski i financijski itd., bez obzira šta nema nikakvog razloga da se takve žalbe dešavaju jer je rekao bih sa 900 predmeta već se moglo uhodati godinama kako se taj postupak odvija, ali nažalost još uvijek je najviše onih koji se žale i oni koji dobivaju žalbe u Gradu Zagrebu, njih 47. A da ne govorim o tome da je u Holdingu, ne vidim da je tu negdje izvješten, napisan Holding, tu tek vlada pravi Eldorado, ne znaju ljudi centralizirano ni tko, ni kako nabavlja vanjske usluge, tom smo vidjeli, bit će izvješće Državne revizije na raspravi ovdje u HS, pa ćete tek onda vidjeti, jedini grad jedini grad u RH od 36 koji su revidirani, koji je dobio nepovoljno mišljenje kao najgori je Grad Zagreb odnosno Zagrebački holding i onda slušamo priče gradonačelnika Bandića o tome da on ima nultu stopu tolerancije na nepodopštine, praktično jedan dobar dio svog radnog vremena provodi na Zrinjevcu davajući iskaze ili sjedeći na optuženičkoj klupi, tako da s te strane o tome treba ovdje govoriti, možda se tu kriju određeni odgovori na pitanja zbog čega je i najskuplja žičara, zbog čega jako puno javne nabave u Gradu Zagrebu ne funkcionira i zbog čega bi to moglo se sve puno jeftinije i puno efikasnije raditi i zbog čega naši sugrađani u Gradu Zagrebu vjeruju da se gradskim novcem ne upravlja na transparentan, normalan, efikasan i ekonomičan način i zbog čega možda fali milijardu i 400 kuna po pisanjima pročelnice za financije gradskog ureda u 2019.g., to je ono o čemu treba govoriti kada govorimo o javnoj nabavi. Još jedna institucija koja ovdje iskače sa

10 puta žalite imate postotak 78, pardon, 9 riješenih, 7 usvojenih, 78% uspješnosti žalitelja govori vam koliko je uspješno vodstvo HRT-a koje se u ovom trenutku više bavi kako da uredi Dnevnik po željama Andreja Plenkovića, nego da postupci javne nabave budu efikasni i korektni ili se bavi više time da tuži novinare, znači, sad govore da nisu tužili, a novinari su sami rekli da su dobili tužbe od 50 do ne ne znam koliko, 200.000,00 kn umjesto da se posvete svom poslu da gledaju da im ne cure novci odnosno da budu kvalitetno odrađeni postupci javne nabave, oni se bavi uređivanjem HRT-ove programa ala HDZ i bave se time da se obračunavaju sa saborskim zastupnicima i govore o ne znam kakvim političkim pritiscima. Pa nitko u RH u ovom u ovom trenutku tko plaća preplatu nema osjećaj da dobiva pošteni fer, fer uslugu nazad i da sa tim novcem kojim svi plaćamo 80,00 kn mjesečno, iz kojeg se plaća i javna nabava na HRT-u da to iz kojeg se plaća i javna nabava na HRT-u da to zaslužuje taj novac. Znači, o tom bi trebali razmišljat ti rukovodioci tamo koje je politika postavila, zetovi i slični direktori itd., a ne o tome da li se netko bori da li novinari trebaju i mogu raditi svoj posao na način, na kvalitetan kakav bi trebali u svakoj demokratskoj normalnoj zemlji ili želimo kao u Republici Srbiji da Vučić uređuje u Srbiji televiziju, a da kod nas Plenković uređuje, možda to žele u HDZ-u, ja ne znam, moguće, ali ja to ne želim i građani ne želim i građani RH to ne žele i zato je vrlo jasna poruka i informacija koja se vidi iz ovog izvještaja komisije za 2017.g. o javnoj nabavi da 78% uspješnih žalbi koje je HRT izgubila na komisiji odnosno od onih koji su se žalili, da ne vode računa na ispravan način na koji bi to trebali voditi i čim bi se čim bi se trebali baviti i koliko im ljudi vjeruju, neka samo pogledaju razinu gledanosti svojih emisija i neka pitaju Sunčanu Glavak koliko je Kovačić smijenio novinara i urednika, to ona vrlo dobro zna jer je prijateljica sa Sinišom Kovačićem, pa može se sa njim konzultirati, pa neka ga pita koliko je smijenio urednika kada je bio tamo u poziciji da to mijenja, pa će vam sve biti jasno tko u biti želi da televizija da televizija funkcionira na normalan način, a tko kao HDZ želi da bude u funkciji vladajuće stranke, tako da, to je nešto na šta treba također obratiti pozornost i da ljudi se bave poslovima za koje su tamo plaćeni, vjerojatno bi bili uspješniji i u području javne nabave. Na kraju da rezimiram, mi ćemo podržati ovo izvješće, molim još jednom, evo, skrušeno molim kao predstavnik Kluba zastupnika SDP-a da mi predsjednik komisije odgovori da li je zakonito potpisivati ugovore za koje znaš da nemaš planirana sredstva za koje znaš da nemaš planirana sredstva i na taj način stvarati obveze gradu ovaj u budućnosti, a ne znaš uopće da li će proračuni na taj način biti izglasani, postavlja se pitanje koja je poanta uopće, evo tu je iskusni financijaš i bivši ministar financija Ivan Šuker koji, koji sigurno razumije da to nije normalno ponašanje i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti to je čak ja mislim i kazneno djelo napraviti, ali evo ja govorim u hrvatskoj sabornici o tome, Bandić govori o tome javno na press konferencijama da nema planirana sredstava, postoji Zakon o fiskalnoj odgovornosti, zbog čega Ministarstvo financija ne postupa, zbog čega ne pošalje nadzor, zbog čega ne utvrdi da se na taj način to dešava i zbog čega na kraju se ne sankcioniraju takva ponašanja. Ali je pitanje i dalje na stolu predsjedniku komisije da li je to zakonito, da li se na taj način smije i po Zakonu o javnoj nabavi ponašati? Ovo što je reko kolega Šuker ja to podržavam Zakonom o fiskalnoj odgovornosti se ne smije tako ponašati, ali i o, po mojem mišljenju, a nadam se da će to potvrditi i predsjednik komisije i Zakonom o javnoj nabavi ne smije, evo tu je i predsjednik ili predstavnik Kluba Milana Bandića možda on može odgovoriti u svojoj raspravi u ime kluba, kako to Bandić javnu nabavu provodi u Gradu Zagrebu i 500 miliona najskuplju žičaru na svijetu provlači kroz proračun kojeg uopće nema, znači novaca koji nisu Svi mjerodavni su ovdje u hrvatskoj sabornici da povedemo jednu kvalitetnu raspravu o tome i da dođemo do zaključka da to nije normalno ponašanje. Hvala vam lijepa. Prelazimo na slijedeću raspravu u ime Kluba zastupnika nezavisnih, poštovani kolega Tomislav Žagar, izvolite. Poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege, eto da na samom početku i odmah kažem da će Klub nezavisnih zastupnika podržati ovo izvješće o radu jer nema, da nema bitnijih primjedbi o samom izvješću. Međutim, razlika je jedino u onome što je govorio kolega Borić ispred Kluba HDZ-a ne slažemo se da u ovoj temi ne progovorimo malo u širem kontekstu. Jer javna nabava je izuzetno važan segment upravljanja javnim novcem i kao što je spomenula, mislim da kolegica Mrak-Taritaš ponovo iznos od 40 milijardi kuna koje se, koje prolaze kroz javnu nabavu svake godine. Dakle, osim javne nabave u taj dio ulazi tzv. bagatelna nabava. Mi u ovom dijelu u izvješću, naravno komisija za kontrolu postupaka javne nabave se ne bavi s tim, ona se bavi žalbama i postupanjem po službenoj dužnosti što ću kasnije malo priupitati same predstavnike državne komisije što je to točno i na koji način oni to planiraju raditi. Ali samo evo za uvod jedna kratka rečenica, zamislite da nalaz revizije daje preporuku jednom od javnih poduzeća da u javnoj nabavi moraju imati osigurati dva ponuditelja, pa onda možemo zamisliti u kojem, na kojem stupnju su pojedini, pojedini naručitelji u području javne nabave. Dakle, s jedne strane imamo naručitelje koji prema novom Zakonu o javnoj nabavi, pred njima se stavio dosta zahtjevan posao. Ono što smo upozoravali ovdje u raspravi tadašnje, tadašnje predlagateljicu gospođu Martinu Dalić koja je u ime ministarstva predlagala ovaj zakon, jesu li svi naručitelji, a posebno mislim na jedinice lokalne samouprave imali dovoljno resursa da javnu nabavu naprave u skladu sa svim obavezama koje pred njima stoje, posebno u ovom dijelu izabira ili predlaganja ekonomski najisplativije ponude jer vidimo da se i u ovom izvješću navodi kako se koriste samo osnovni parametri pri ovom odabiru, a ne koriste se i oni mogući koji su na raspolaganju, a koji doista mogu za za javni novac ishoditi najbolju, najbolju uslugu. To se ne radi zbog toga što ljudi ne žele to napraviti, jednostavno nemaju dovoljno znanja nisu dovoljno educirani. Istina je da u mnogim jedinicama ili gotovo u svim jedinicama lokalne samouprave ima osoba koja ima certifikat iz područja javne nabave, međutim nema dovoljno znanja, ne može ona sama to raditi, a da bi angažirali druge stručnjake onda to trebamo, treba i platiti. Dakle, sama Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave u odnosu na naručitelje je odradila svoj posao kao što vidimo iz izvješća 2017. na zadovoljavajući način jer smanjio se rok za donošenje odluka na 36 dana što je izuzetno važno jer kad osigurate sredstva ako nakon raspisivanja natječaja ne dođete do finalnog čina, a to je potpisivanje ugovora ta sredstva vam mogu propasti, bilo da su iz fondova, bilo da su od, na raspolaganju iz pojedinog I to nam se događalo u prošlosti da su mnogi natječaji propadali, mnoga sredstva su izgubljena jer su bili tzv. profesionalni žalitelji koji su onda na taj način opstruirali samu javnu nabavu. Dakle, s te strane treba pohvaliti samu državnu komisiju jer je skratila te postupke, što je bitno za naručitelje. Međutim, osim naručitelja mi ovdje imamo i druge sudionike u ovome postupku, a to su oni koji daju ponude, izvoditelji. I najviše su oni ti koji se žale, koji svoje, koji upućuju žalbu državnoj komisiji zbog toga što smatraju da su u određenom dijelu samom postupka javne nabave zakinuti. Dobro je i za njih da državna komisija donese odluku u tako kratkom roku, međutim vidimo iz izvješća to su neki kolegice i kolege naglasili da nije, da nemamo dovoljan broj zaposlenih u ovom, ovoj vrlo važnom držanom tijelu i ja pretpostavljam da su onda oni suočeni sa, s jedne strane s pritiskom da riješe što prije slučaj, a s druge strane da ga riješe na kvalitetan i pravičan način i mislim da ta dva, te dvije razine pritiska koje su u sukobu stavljaju pred njih iznimno zahtjevan posao. I valja reći ovom prilikom da im čestitam na njihovom radu jer nije to jednostavan posao koji trebaju odraditi jer njihove odluke, o njihovim odlukama ovise često i budućnosti nekih poduzeća, znači i radna mjesta i sve ono što oni moraju u tome u toj odluci donesti, a netko je ovdje, mislim da je kolega Šuker i pitao, što je sa onim svim slučajevima koji su stajali dugo vremena na Visokom upravnom sudu zbog toga što je bilo poslano na ocjenu ustavnosti članci novog Zakona o javnoj nabavi, koji sad su, jednostavno vrijeme, puno vremena je prošlo. Što će sad biti sa tim svim žaliteljima koji su podnijeli tužbe, a nisu u onom roku koji je propisan zakonom dobili vjerojatno su i naručitelji i oni sami izgubili puno sredstava. Mislim da je državni tajnik ovdje spomenuo cifru, ali to su stvari koje nam se ne bi trebale događati jer Visoki upravni sud je čak i u Saboru uputio primjedbu da razmisli o tome zakonodavnom tijelu da promijeni te odredbe, ali čujemo da Ustavni sud to odbacio. Sa stajališta investicija je dobro da se ti rokovi skraćuju, ali opet je pitanje, može li i Visoki upravni sud temeljem takvim pritiska donositi u roku 30 dana odluke jer u medijima se pojavilo i pitanje, što da je Visoki upravi sud morao odlučivati o slučaju Pelješkog mosta? Može li ono doista u 30 dana donesti takvu odluku da ustanovi navode iz optužbe koje su tvrdile da ponuda koju je dao kineski konzorcij da daje zapravo dumping cijene koje će subvencionirati država pa nisu onda u skladu sa pravilnim tržišnim natjecanjem. Dakle, neke stvari koje su iz ovog izvješća i vidljive. Što se tiče suzbijanja korupcije, drago mi je da se ovdje i spominju u ovom izvješću i tu mi se čini najbitnije pitanje, a vezano je na stranici 8 ovog izvješća je navedeno sljedeće, novi Zakon o javnoj nabavi od 2016. propisuje obvezu postupanja državne komisije po službenoj dužnosti u taksativno navedenim slučajevima, ovi slučajevi su navedeni u čl. 404 Zakona o javnoj nabavi. Ocjenu zakonitosti postupaka i radnje naručitelja, s naglaskom na djelovanje ovog državnog tijela u žalbenom postupku bez obzira na fazu postupka u kojem je izjavljena žalba. Sad bi se htio osvrnuti na ovaj dio, znači, obveza postupanja državne komisije po službenoj dužnosti. Što to točno znači? Ima li državna komisija nekakav plan djelovanja, kontrole javnih nabava ili ona kontrolira čitave postupke javnih nabava koji su sad u elektronskom obliku ili samo postupa se smatra po službenoj dužnosti unutar onih žalbenih postupaka, pa ako možete, državni tajniče, to malo pojasniti. Što se tiče javnosti rada državne komisije, tu nemamo primjedbi, znači transparentno, javno dostupno. Ono što bi možda trebalo upozoriti, eto, možda vi jeste, možda niste poslati jedinicama lokalne samouprave obavijest kako na tim stranicama mogu pronaći. Netko je ovdje spomenuo da neki čekaju rješenja vaše, a jednostavno, odlaskom na vaše stranice se može vidjeti kad je postupak riješen, možda ih na to čisto upozoriti. Ja ne znam je li to masovniji problem ili se samo tiče izuzetaka. Još možda da naglasim, kad govorimo o jedinicama lokalne samouprave, općinama i gradovima, naravno da ne smatram da tamo postoje stručni ljudi koji to rade i to dobro rade taj posao. Međutim, kako je vaša suradnja s njima, je li samo postupate li vi samo u slučaju žalbi kad njih kontaktirate ili postoji nekakva drugačija korespondencija u smislu da bi njihovi natječaji bili što kvalitetniji? Evo, da zaključim, izvješće je dobro napravljeno, profesionalni i podržat ćemo ovo izvješće. Najljepša vam hvala. Zahvaljujem poštovanom kolegi Žagaru. Poštovani kolega Daus, izvolite. **Daus, Emil (IDS)** Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Tražim stanku u trajanju od 10 minuta, u ime Kluba IDS-a, PGS-a i RI-a, da se konzultiramo o našim daljnjim dnevnim aktivnostima s obzirom na jedan incident koji se maloprije dogodio ovdje u HS-u. Naime, danas su u posjet Saboru stigle učenice i učenici srednje škole iz Buzeta, a kako se obilježava Nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja, osviješteni mladi, srednjoškolci i njihovi učitelji htjeli su na jedan simboličan način poslati poruku ovdje u najvišem predstavničkom tijelu države na način da su odjenuli prepoznatljive ružičaste majice, poput ove koju sad nosim, po kojima je obilježavanje tog dana i poznato. No, tako odjevenima, zabranjen im je ulazak na galeriju HS-a, pa pitam kakva se poruka šalje takvim postupanjem tim mladim ljudima, mladima koji se školuju, koji imaju želju, koji su uporni, koji su osviješteni i više nego što mi možda mislimo. Poštovane kolegice, kolege, mladima se danas svi obraćaju, oni su svačija ciljna skupina, političarima, medijima, cijeloj marketinškoj industriji, no mladi su sve samo ne naivni. Maloprije smo bili s njima, ogorčeni su zapravo. Današnja zabrana da mladi nose majice čime su htjeli izraziti svoj stav, može biti jedan od odgovora zašto danas mladi ne vide perspektivu u ovoj državi i odlaze iz Hrvatske. Sva sreća da su danas mladi bili iz Istre ovdje tu, Istre koja je otvorena, multikulturalna, poštuje i njeguje civilizacijske vrijednosti i zato u Istru više ljudi iseljava što se ne može reći, useljava, naravno, što čini razliku u odnosu na ostala područja iz kojih se mladi iseljavaju. Molim također očitovanje predsjednika Sabora, zbog čega srednjoškolcima iz Buzeta danas zabranjen ulazak u galeriju HS-a odjevenih u majice poput ove koju ja sad nosim. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Poštovani kolega Daus, sadržajno se možda i slažem s vama kad su u pitanju mladi, ali tražili ste stanku po točki dnevnog reda, odnosno po temi koja nema veze s točkom dnevnog reda. Pustio sam vas da kažete do kraja. Ovaj vaš upit protokolirajte prema Tajništvu Sabora pa sam uvjeren da će vam dati mjerodavan odgovor, tako da vam ne mogu odobriti stanku jer nema veze s aktualnom točkom dnevnog reda. Hvala vam lijepo. Prelazimo na sljedeću raspravu u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, poštovana kolegica Anka Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Nakon ovo što smo imali prilike čuti da je je polaznicima jedne srednje škole zabranjeno odlazak na galeriju, dosta teško se je vratiti na ovu temu i bez obzira što je kolega u traženju stanke zaista sukladno Poslovniku više nije bilo bilo uvjeta, odnosno Poslovnik je drugačiji ali to je nešto što moramo svi izraziti svoju zgroženost i tražiti hitno od predsjednika Hrvatskog sabora vidi vidi zašto se je to desilo jer apsolutno je i nedopustivo tim više što znamo o kojem je danu riječ, znamo da je ovaj Hrvatski sabor to izglasao, znamo da upravo u ovom trenutku kad ja počinjem govoriti o temi o kojoj je riječ se i pojedini saborski zastupnici fotografiraju u tim majicama, pogotovo oni koji su članovi odgovarajućeg odbora, prema tome ono što bi bila lijepa slika Hrvatskog sabora, da smo gore imali djecu u toj majici, da je bila ta jedna slika, da smo poslali van jer prečesto su slike koje govore o praznoj sabornici, ovo je mogla biti jedna lijepa slika koja zapravo ne služi na čast ovom Visokom domu. Ja ću se vratiti na temu jer nastojim uvijek biti i poštivati Poslovnik i biti sukladna njemu, dakle tema o kojoj ću govoriti je Izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave za 2017. ali apsolutno sam iskoristila i ovo još jedanputa da naglasim o čemu je riječ. O ovom izvješću mi ćemo u klubu GLAS-a i HSU-a prihvatiti ovo izvješće. Izvješće možete gledati u svom formalnom djelu i u svom sadržaju. Dakle, ono je korektno napravljeno, ono je korektno napravljeno i u formalnom djelu, ono je korektno napravljeno i sadržajima koji su navedeni, uvijek bi bilo dobro dakle da nekako možda za budućnost da se, vi se referirate sa podacima na neke druge podatke koji su bili iz prethodnih godina, ali nekako bi bilo dobro da možda uspoređujemo da izvješća da vidimo koji su napreci napravljeni jer ono što hoćemo, dakle Zakon o javnoj nabavi kad je uopće krenuo u primjenu, velika je razlika od trenutka kad je krenuo u primjenu Zakon o javnoj nabavi, on je star i do danas, procesi su se značajno promijenili. Prošla su ona vremena kad smo mi imali u kamenu nešto uklesano i to ej bilo zauvijek. Ono što je važno, važno je da mi kroz ova izvješća uvidimo i vidimo koje se procesi mijenjaju, što se to dešava sa javnom nabavom, ja često znam navesti jedan primjer tamo negdje početkom 2000-ih ja sam bila u Nizozemskoj i tad sam se prvi put uopće susrela sa javnom nabavom, tad je javna nabava u Hrvatskoj bila i povojima, u Nizozemskoj koja je članica EU-a je tada već bilo i dugogodišnje iskustvo koje bilo vezano sa javnom nabavom i tada je kompletna Nizozemska govorila o činjenici da je nabavu cvijeća za uređenje velikih gradova dobila jedna belgijska tvrtka. To je njima bilo na razini uopće nacionalne sramote, prva asocijacija Nizozemske je cvijeće i tad su oni preispitivali uopće Zakon o javnoj nabavi, šta treba mijenjati, kako treba mijenjati jer je tada i u njihovom Zakonu o javnoj nabavi bila jedan element a to je bila najniža cijena i ta belgijska tvrtka je ponudila nižu cijenu nego neke nizozemske. Ja moram priznati da tad nisam do kraja razumjela uopće o čemu je riječ, što govore, što su se tako jako uzbudili, moram priznati da danas i nakon svih tema javne nabave u Hrvatskoj, razumijem o čemu je riječ. Svako ovo izvješće čita na drugačiji način i čita neke elemente koji se mogu izdefinirati tako da kolega Maras je to čitao vezano uz grad Zagreb, ja bih to čitala uz dvije bazične teme. gdje vi definirate odnosno navodite najčešći razlozi za izjavljanje žalbe i najčešće nepravilnosti koje je utvrdila Državna komisija. I pogotovo ovo kad govorite o specifičnim pogreškama ponuditeljima i specifične pogreške naručitelja. Dakle to je nešto što ste na jedno mjesto utvrdili koliko je to bilo najviše specifičnih pogrešaka ponuditelja, naručitelja. E sad, u izvješću bi bilo uvijek zanimljivo vidjeti što je to u odnosu na 2016. odnosno u izvješću u 2018. bi bilo zgodno usporediti da li su tu nekakve promjene, o čemu zapravo hoću reći? da svi oni koji su obveznici javne nabave odnosno svi oni koji imaju, moraju postupati, bilo bi dobro da u svojim iskustvima koriste iskustva prethodnika. Dakle mi inače i to je karakteristično za ljudskih rod da svi volimo na svojoj koži osjetiti sve jer mislimo da smo puno pametniji od onih koji su bili prije nas ali oni koji dolaze poslije nas su sigurni da su oni pametniji od nas. tu su definirane koje su to bile pogreške, definirano je o čemu je riječ i da vidimo da li je u 2018. u odnosu na 2017. bio tu nekakav napredak. E sad, ja nekako mislim da je edukacija dosta važna i dosta je važno da imaju se i savjetovanja i seminari i sve ostalo za one koji hoće naučit će naučit, za one koji neće naučit, neće, ne možete ih vi u tome zajedno spriječiti da neće ali ono što je dobro, dobro da vidimo da li je tu određene poboljšice, da li je određen napredak ili se vrtimo u krug kao ona mačka koja sebe za rep lovi ili se vrtimo u krug pa u tom krugu nismo ništa napredovali i u kontekstu toga bi zapravo to povezala odmah sa nastavkom. Zakon koji je bio o javnoj nabavi 2016. g. je uveo naziv koji se zove ekonomski najpovoljnija ponuda gdje je 90% cijene a 10% su drugi kriteriji. Ja moram priznati da kad je zakon bio i u raspravi i kad smo raspravljali, svi su nekako zazirali od toga da je 10% nekih drugih kriterija, iz kog razloga? Iz jednog vrlo, vrlo prozaičnog razloga. U trenutku kad vam je samo cijena, postupak vam je vrlo jednostavna, najniža cijena i ne možete puno pogriješiti i nemate puno elemenata. Jednako tako i komisiji u tom djelu jednostavnije je odnosno raditi, imate element najniže cijene i ne ulazite u kriterij ali to je krivo, dakle da imamo samo najnižu cijenu. Što mi hoćemo dobiti? Mi želimo i idemo u javnu nabavu zato da bi za javni novac dobili najbolje moguće, tih, da je 10%, da su drugi kriteriji, meni apsolutno prihvatljivo i ja bih možda kad bih o tome dalje raspravljala voljela i vidjeti da je možda i tih 10% i povećano. Ono što bi bilo zanimljivo, bilo bi zanimljivo u jednoj raspravi sa kolegama iz komisije vidjeti da li vama tih 10% gdje su kriteriji, malo se tu vidi da je u početku bilo drugačije, da su ljudi i te kriterije koje mogu imati, stvarno vrlo skromno primjenjivali, ali i to je nešto važno, tih 10% još dodatnih kriterija zapravo osiguravate da za javni novac dobijete nešto što je najbolje, da nije, to smo se svi uvjerili da ta najjeftinija cijena nije baš svaki put najbolji element. I sad je tu, ja ovo izvješće i čitam u tom kontekstu, da li kroz slijedeću izmjenu zakona ili u trenutku kad će se radit neki novi zakon ili mijenjati, povećati tih 10% na neki drugi postotak, možda detaljnije definirati kriterije, možda uvesti i neke druge kriterije jer uvođenje kriterija je posao za sve, za one koji raspisuju javnu nabavu, ali je i posao gdje onda vi nešto morate cijeniti, ali ako idemo sa onom misao vodilja da najbolje koristimo javni novac, onda se meni čini da je to izuzetno dobro i tu treba u tom smislu zapravo unaprijediti, ja sam se jako i zalagala i nekako govorila afirmativno o toj ekonomski najboljoj ponudi koja je na taj način posložena i čini mi se da ono što eventualno treba, treba razmišljati o tim kriterijima, vidjeti da li njih još ili ih liberalizirat, pa ih ostaviti slobodno, dakle, to je jedna stvar koja traži raspravu i koja će u budućnosti sigurno izazvati određene i dileme i raspravu i vaša izvješća, ono što ja uvijek ovakva izvješća čitam u kontekstu, oni su baza da se vidi da li je zakon dobar, u kojem je on dobar, u kojem je manje dobar, kad će se raditi nekakve izmjene zbog nekih drugih stvari da se zapravo vaše izvješće bude baza na temelju koga bi se između ostalog trebalo radit to izvješće. Teško je govoriti i u ime kluba, a vjerujem i u pojedinačnim raspravama, ne referirati se na tablicu koja je na str. 23 gdje naravno gdje je tablica sa zaprimljenim, dakle, rješenjima, sa žalbama koje su bile u postupcima javne nabave gdje je i uvjerljivi pobjednik i to mu nitko drugi nije ni blizu Grad Zagreb. Dakle, kad to pogledate koji je broj zaprimljenih predmeta odnosno koje su žalbe, koliko je žalbi usvojeno, koliko je uopće broj postupaka bio, naravno da je tu uvjerljivo, uvjerljivo Grad Zagreb, dakle, iza toga je HEP, HEP ima u brojkama u apsolutnim i relativnim i duplo manje od Grada Zagreba. E sad, zašto je Grad Zagreb tu, možete to čitati na nekoliko stvari. Prva stvar da vam je zapravo tema i da vidite da u Gradu Zagrebu ne samo da je glavni grad države, da ima i najveći broj stanovnika, nego da se i u smislu održivog razvoja, očito najviše aktivnosti aktivnosti dešava u Gradu Zagrebu iako je to teško uspoređivati jel prva neka, prvi je splitsko-dalmatinska županija je sa brojem postupaka 19-ta, kod Grada Zagreba je 917, dakle, apsolutno nesrazmjer, ali ja bih rekla da to govori nesrazmjeru o regionalnom razvoju, ali to je jedna tema za nešto drugo, ali govori o tome da u Gradu Zagrebu uopće tema javne nabave ne stanuje u Gradu Zagrebu, da se uopće sve to zajedno ignorira, ali to ja neću reći ništa novo što već ovdje nije neću reći ništa novo što već nije opće poznato da zapravo gradonačelnik Grada Zagreba vrlo specifično upravlja gradom, da uopće nema nikakvih dilema da to radi na način koji ne odgovara uopće niti sadašnjem trenutku, a niti budućnosti ovog grada i ove zemlje, da on i to čak više ni ne skriva, on proračun Grada Zagreba doživljava vrlo osobno kao svoj proračun s kojim on upravlja kako hoće, ne razmišlja o tome da taj proračun pune građani Grada Zagreba, mi koji smo i zastupnici ovdje, a i zastupnici u Gradskoj skupštini, jučer je apro po toga Gradska skupština bila do dva ujutro s tim da je najproblematičnija točka skinuta s dnevnog reda, po njoj se nije ni raspravljalo, ali je trajala do dva ujutro i gradonačelnik na bilo što što ga pitate i što se usudite pitat, odgovara na svoj specifičan način, prvo i osnovno vrijeđa, a to je kad nemate argumenata onda vrijeđate, kad nemate pravog odgovora onda vrijeđate, to je jedna stvar, a druga stvar njegov odgovor je ja sam toliko i toliko puta dobio izbore, ja upravljam gradom na način na koji je. Iz ove tablice kad je riječ o Gradu Zagrebu ja čitam to, kad je riječ o javnim poduzećima, tu možete zaista pročitati dvije stvari. Jedna stvar je ja to čitam i aktivnosti koja pojedina poduzeća rade jer nekako čitam da su onda radovi koji idu kroz javnu nabavu oni koji su visoko, rade nešto više, ali to je tema nečeg drugog. Da zaključim, mi ćemo ovo izvješće prihvatiti, on je vrlo korektno napravljen, ja u svojoj raspravi nisam raspravljala o formi, govorila sam o sadržaju i govorila sam o onim svim elementima koji se iz ovakvih koji se iz ovakvih izvješća mogu i trebaju čitati. Ova izvješća, naravno, u HS vrlo jednostavno prolaze, ali ja ova izvješća čitam kao podlogu kao podlogu za nešto drugo, jedna podloga je da napravimo iskorak dalje, druga podloga je kad se rade promjene propisa, da te promjene propisa zaista i prate ono što ste vi u svom radu ustanovili o čemu je govora i o čemu je riječ i javna nabava je jednako tako kao i drugi procesi, mi bi trebali kroz slijedeća izvješća vidjeti poboljšanje, vidjeti zapravo određene iskorake i tako treba doživjeti. Moram priznati da kad sam radila ovu raspravu sam nekako malo drugačije ju strukturirala, ali ovo što se danas desilo u Hrvatskom saboru na koju koju su kolege iz IDS-a upozorili, moram priznati da je nešto što u kontekstu javnih riječi, javnih govora i sve ono što smo imali prilike vidjeti i čuti ovih dana, pri tom se ne ću referirati na g. Jezerinca ili ne znam kako da ga nazovem ali ovo što se desilo danas da pojedina djeca u danu kada se nose ružičaste majice nisu puštena na galeriju, nešto što se ne smije desiti više nikad niti u ovom Visokom domu a ni bilogdje drugdje. Hvala. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Anka Mrak Taritaš. Prelazimo na pojedinačne rasprave, poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. **Bulj, Miro Uvaženi predstavnici Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave, kad govorimo o Hrvatskoj, onda je vidljivo da sva istraživanja koje je tj. provodile su agencije u ime Europskog parlamenta, Grand Europa, da je Hrvatska u biti najkorumpiranija zbog javne nabave, među najkorumpiranijima u EU-u, predvodnici smo mi po korupciji javnih nabava, namještanja javnih nabava. Mi smo sa Bugarskom, Rumunjskom, Litvom na dnu, mi smo predvodnici, tj. na čelu smo u EU-u po pitanju korupcije zbog javne nabave i to su istraživanja koje je naručio znači Europski Parlament. To su statistički pokazatelji samog izvješća kad vidimo ovdje, to je i prikaz ovog izvješća da vidimo da u Hrvatskoj javnoj nabave nanose štetu, prema izračunima negdje oko 15% BDP-a godišnje i da se tu može uštedjeti ogroman novac, ne samo šteta na BDP nego šteta i na poduzetnike, ljude koji se natječu i ljudi koji se žele biti konkurentni, jednostavno uništavaju i te ljude, uništavamo i BDP, uništavamo razvoj, uništavamo perspektivu, zbog toga jedan od razloga javne nabave su nabave su najkorumpiranije zemlje u EU-u na koju se pozivamo je Hrvatska koja ima iznadprosječnu razinu korupcije. Ja sam iz ovih pokazatelja statističkih koje ste nam dostavili, vi ste to odradili u skladu sa propisima kako se izvješće dostavlja i prema tome, tu je vidljivo ali zaista je zaprepašćujuće koliko koče razvoj te javne nabave, koliko novca ne može se investirati, koliko financijski investirati ili pokrenuti kad vidimo od 1047 javne nabave da je 52 u biti su bile žalbe žalbe su usvojene ili poništeni su natječaji, 52%, to je ogroman iznos, čini mi se da je negdje oko 45 milijardi kuna se ukupno radi godišnje, negdje u prosjeku kroz javne nabave. Tu negdje okvirno, vidim, sad ne znam koliko je bilo u 2017., vi to preciznije, vjerojatno ste i taj podatak unijeli ali iščitavajući ovo kad pogledam kolika je ta korupcija, mislim evo, krenut ćemo od primjer HEP-a 65% je žalbi usvojeno, tj. javnih nabava je poništeno. Evo Hrvatske vode, 91% žalbi, znači 24 su riješene, u biti 20 ih je odbijeno. Znači prihvaćeno je žalbi i poništene su javne nabave. To su ogromne štete, inače Hrvatske vode su poznate po tome da se naplaćuju oni poslovi koji nisu odrađeni, ja znam da svi građani, kućanstva, pravne osobe plaćaju Hrvatskim vodama a znam odakle ja dolazim, da primaju novac za održavanje i čišćenje kanala, ja nisam nikad vidio da je netko očistio to. Znači gdje novac ide? Znači to je čisti kriminal i korupcija. Nekome odlazi taj novac u džep. Ja mogu svjedočiti, evo, možete doć kod mene, a vjerovatno i u vašim krajevima koji dolazite iz Slavonije ili iz Zagreba, ti kanali se ne čiste. A građani, pravne osobe, poduzetnici, kućanstva, tu uredno moraju plaćati jer ako ne plate, doći će ovrha. Ti poslovi se ne odrađuju, znači to je namještanje, to se zna da tako funkcionira, samo to je nekakva tajna da se ti poslovi prijavljuju, dobivaju firme koje su politički podobne u Hrvatskim vodama, tko je politički podoban, njemu se to namjesti, niti dođe bager da održava taj, vododerine da čisti nit ga je briga, voda ide kud je išla, ide nizbrdo di joj je lakše, ako bude poplava, bit će poplava, ako ne bude poplava, neće bit ali uglavnom oni godišnje dobiju novac za održavanje primjera vododerina ili kanala koje treba održavati zbog sprječavanja elementarnih nepogoda. I to sad znam, mislim to evo, u mom kraju svi znaju da nikada nisu vidjeli taj bager koji čisti neku vododerinu, nešto malo u Sinjskom polju gdje je rijeka Cetina čisto da se vidi ali inače novac se uplaćuje uredno. Kolega Borić se smije ali se uredno novac uplaćuje tim poduzetnicima. Ja tvrdim da je to čista korupcija i ne tvrdim ja nego izvješće, znači Europski parlament je naručio istraživanje, u istraživanju je vidljivo da Hrvatska gubi 15%, 60% poduzetnika koji su konkurentni, gube znači mogućnost da se razvijaju jer su javne nabave namještene. Pa evo čitam i brojne gradove, vidim i Split 100%. Sve su im žalbe znači, znači svi koji su se žalili na grad Split, znači 5 od 5. Svi koji su se žalili. Splitsko-dalmatinska županija pri vrhu. Splitsko-dalmatinska. Znači sve javne nabave koje se provode, provode se protuzakonito ili se namješta a koliko ih prođe, vjerojatno u slučaju bojanja tunela za vrijeme Božidara Kalmete kad su bojali tunel i ono je najjača javna nabava, skuplje je bilo bojanje tunela nego samo izvođenje radova i sa projektom cijelog tunela, vjerojatno ljudi iz toga vremena bolje znaju objasniti zbog čega je to bilo tako. I sad kad vidimo ove statističke pokazatelje, ja postavljam vama uvaženi ravnatelju, jedno pitanje koje mene zanima. Radi se o javnim nabavama jer vidimo da ovdje u postotku 52 od ovih koji su poništene javne nabave, to je uglavnom bile su odabir, odluka ponuda ili graditeljstvo ili usluga ili ne znam, uglavnom 52% od odbijenih je odabir, ovaj, Da li je moguće, ja ovo govorim vrlo ozbiljno pitanje, da li je moguće tijekom postupka mijenjati kriterije bez prethodne rasprave, znači kada ide javna nabava bespredmetne rasprave, znači, financijski dio i reference. To me zanima, jer mi je vrlo bitno, što se tiče moga grada, jedne vrlo bitne javne nabave, koja je u suradnju sa SAFU-om i …/Govornik se ne razumije./… SAFU, tu su svi bili očito upleteni, zbog toga je ta javna nabava, na, pošto su u gradsko vijeće, vijećnici, određeni su to primijetili je poništena. Ali je bio pokušaj, da se izabere, znači, skuplja javna nabava, umjesto 20 milijuna kuna od 30 milijuna. Znači 10 milijuna kuna je bio učinjen pokušaj, jer su mijenjani kriteriji tijekom javne nabave bez prethodnog savjetovanja. Da li je zakonito mijenjati kriterije tijekom postupka, bez prethodnog savjetovanja? Mene samo to zanima, jer vidimo da su toliko isprepleteni, od lokalne, državne, regionalne, svih insinuacija, …/Govornik se ne razumije./… da to njima nije nezakonito mijenjati cijenu i reference. ja to mogu razumjeti znači, još jednom ponavljam, da mi je to pitanje strašno značajno i bitno, jer vidim da to funkcionira javna nabava i namještanje poslova tvrtkama, koje će financirati kampanju strankama da funkcionira prema vrha. I prema SAFU koji nije nadležan, ali daje, znači daje ovaj, oni predlaže u biti na koji način se trebalo odnositi, ali vidim da je to dosta dobro uvezano, s određenim ministarstvima i zbog toga Hrvatska gubi 15% BDP-a zbog toga nemamo konkurenciju, zbog toga se bojaju tuneli 3 puta, zbog toga. Jer je Hrvatska država predvodnik korupcije u EU, prema istraživanjima koje je platio Europski parlament. Iza nas su i Bugarska i Rumunjska i Litva i Cipar. Najkorumpiranija država, najkorumpiranija država, problema koji se ističu, to je javna nabava, uz pravosuđe javna nabava je glavna kočnica. Pa kada vidim Hrvatske vode, 91% nezakonitih javnih nabava, tj. uvažene su žalbe. A ljudi, plaćaju, naravno da se namještaju poslovi stranačkim pripadnicima, kumovima i takvima, to se namješta uredno, ja to mogu, na sinjskoj priči, pokušaj koji je bio, jednoj tvrtki iz Imotskog da se namjesti, da se jedna Cetina koja ima tradiciju uništi, Cetina tvrtka iz Sinja, koja ima niskogradnju, dugoročno, ali pošto je bio dobra poveznica sa tadašnjim predsjednikom HDZ-a, taj poduzetnik iz Imotskoga, trebalo je uništiti tu firmu koja je imala tradiciju, da bi taj njegov kum iz Imotskoga dobio održavanje, čišćenje održavanje, čišćenje tih kanala, da se ne bi …/Govornik se ne razumije./… I nitko, ja nisam vidio nikada bager na svom području, da je izašao van malo uz Cetinu tu di se vidi, da je nešto napravio. Kome odlazi taj novac? U čije ruke, u čije džepove, tu nema konkurencije znači. Tu moraš biti politički podoban, da bi dobio posao. Znači mi smo na vrhu korupcije, vaš izvješće govori, ovi podaci govori ovdje, vidimo, podaci su, mislim hrvatska televizija, 78%

O samom ovom izvješću Ureda za javnu nabavu, nemam što posebno govoriti, jer to je jednostavno izvješća o nečemu što ne daje odgovore na ključna pitanja i on je u tom smislu, korektno sastavljen. I ja o tome uopće neću govoriti. Ali ću govoriti o nečemu drugom, o čemu ovaj Sabor mora govoriti mi kao saborski zastupnici, at o je fenomen javne nabave, njen obuhvat, koji on otvara prostor za korupciju postojeću i postojeću, a što je najvažnije, predložiti ću rješenje, jer danas sam slušao pažljivo prethodne govornike, itko nije ponudio rješenje, kako efikasnije urediti sustav javne nabave, pa ja ću to danas u ime stranke Promijenimo Hrvatsku, naš odbor za financije i gospodarstvo su mjesecima radile na tome. Razgovarali smo s ljudima koji su profesionalci u sustavu javne nabave, pa ćete čuti o čemu se radi. Prva informacija je ta, da bi se moglo u sustavu nabave, tzv. bagatelne nabave do 200 tisuća kuna, moglo bi se uštediti najmanje 2 milijarde kuna, ako znamo da je ukupan obujam javne nabave u Hrvatskoj oko 45 milijardi kuna, onda se ukupne uštede, znači na tzv. krupnim nabavama, mogu se povećati za dodatnih 4 do 5 milijardi kuna, znači na ovom segmentu velikih javni nabavi. E sada, pošto znamo da je tih 45 milijardi kuna koliko iznose javne nabave oko 14% hrvatskog BDP-a a čak 1/3 rashoda državnog proračuna, onda vidimo da se radi o prostoru koji je iznimno zanimljiv i podložan rastrošnosti, korupciji i prevarama. E sada što je ovdje još važno istaknuti? Rekao sam da su tzv. jednostavne netko kaže bagatelne nabave, da iznose oko 11 milijardi kuna. Tu se godišnje sklopi oko 40 tisuća ugovora sa razno raznim dobavljačima, izvođačima, a za ovaj segment velikih nabava od 11-45 milijardi kuna, tu se sklopi po podacima oko 15 tisuća ugovora. Kako je uređen sustav jednostavnog malog bagatelnog dijela javne nabave, pa on je, neću reći da nije uređen, jer može svatko određivati uvjete, maltene kakve hoće može stavit na svoju web stranicu, ne mora stavit na svoju web stranicu, može pozvati dobavljače kakve on hoće, kakve neće, prema tome to je zaista El Dorado za sustav javne nabave. Vidite kad kažemo bagatelna javna nabava, pa ona iznosi oko 11 milijardi kuna onda je to zaista veliko područje, veliki dio torte koji se mora urediti gospodo. Budući da vi niste zakonodavci, predlažem vam pokrenite, vi ste stručnjaci u tom području, znači to radite, a ja ću vam u ime Stranke Promijenimo Hrvatsku reći model kako da to napravimo. Napravimo na tom području reda i uštedimo oko 2 milijarde kuna na tzv. jednostavnoj ili bagatelnoj javnoj nabavi i to je sigurno moguće. Tko su najveći korisnici u stvari sudionici ovih javnih nabava, već je ovdje bilo spomena, 1/4 je u Zagrebu, ali 2/3 ukupne vrijednosti javnih nabava je u Zagrebu, dakle ovde treba prije svega riješiti ovaj ovaj problem i to riješiti. E sada reći ću nešto što nije regulirano Zakonom o javnoj nabavi, to je recimo nabava lijekova, mi imamo veliki problem u zdravstvu. Znači mi moramo ovdje u saboru biti ozbiljni ljudi, pričati argumentima, podacima i nuditi prijedloge, a ne kao što vidim ovdje u toku rasprave, ljudi ovdje provode promotivnu akciju, pripremaju se za europske izbore, scenarije smišljaju itd., itd., ali u redu građani će znati prepoznati tko što uopće radi u ovom saboru. Znači vraćam se na problem lijekova, oni nisu obuhvaćeni Zakonom o javnoj nabavi i ne podliježu. Ukupan iznos na godišnjoj razini koji zdravstveni sustav plaća za lijekove dostigao je 6,2 milijarde kuna. Znate što je tu zanimljivo? Tu je zanimljivo da je iznos, ukupan iznos za nabavu lijekova od 2003. do 2013. bio oko 5 milijardi kuna, on se najedanput od 2014. povećao za 24% znači na 6,2 milijarde kuna. Pa zar vam nije logično, zar vam ne zvuči nelogično da se smanjuje građana stanovnika u Hrvatskoj, a 24 se posto povećao znači vrijednost nabave lijekova. Tu je riječ o izvornim i generičkim lijekovima i to je područje koje se mora urediti. Odgovorno tvrdim da se najmanje 10% od 6,2 milijarde na lijekove može uštedjeti ako se uredi ovo područje, ali imam i argument, pa ja uvijek govorim o argumentima. Znate koja razlika kolku cijenu može dostići generički lijek u odnosu na izvorni, čak 90%. Znate li koliko treba da se napravi izvorni lijek, preko 10 godina, a generički lijek možete napravit za par mjeseci, ne trebate tolika ispitivanja, al pazite al može doseći 90% cijene izvornog lijeka. Ovdje vidite da je ogroman prostor kako uredit zdravstveni sustav. Znači možemo uštedjeti samo da tu počnemo čačkati i da to uredimo, centraliziramo najmanje 650 pa do milijardu kuna, samo na tom segmentu, samo na tom segmentu. Što još ovdje se može reći kada govorimo o javnoj nabavi? Kako recimo Hrvatske autoceste nabavljaju kredite, vidite Hrvatske autoceste su to je jedna posebna priča, bit će o tome riječi, kako je izvršeno refinanciranje dugova u HAC-u o tome ću pričati drugom prilikom. Međutim, tamo ne znate po javnom natječaju uopće kakva je kamatna stopa bila znate, ali o tom potom, to će biti prilike da govorimo o tome. Ali dobro imamo li mi neko rješenje iz Stranke Promijenimo Hrvatsku, pa evo ga vidite. Prvi dio treba zahvatiti tzv. jednostavne nabave do 200.000 kuna to je sustav automatizirane, elektroničke aukcije. O čemu se tu radi, netko će reć pa mi već sad imamo, pa imate vi samo, sad se samo objavi znači da nešto se pokreće i na kraju tko je izabran. Evo o čemu se radi, vidite. Vrlo je logična, dobra, funkcionira u nekim drugim razvijenim zemljama i time ćemo eliminirati znači sve moguće probleme i koruptivne aktivnosti. Pretpostavimo da neka javna firma raspiše natječaj za nabavku potrošnog nekog materijala, 10 dana je rok za prijavu, vrijednost je do 200.000 kuna npr., a u drugom, u drugom koraku se može ona i na velike veće nabave primijenit. 10 sudjeluju svi, svi imaju znači mogu doći preko interneta otvoriti, vidjeti i mogu se prijaviti. Ponuditi cijenu točno za određeni proizvod, recimo da se jedan proizvod da bude jednostavno, da se kupuje, 10 dan se završava aukcija, što znači aukcija, taj isti koji je prvi dan iznio ponudu on može treći dan nakon što je vido da neki drugi nude povoljnije, on može ponoviti svoju ponudu, ići na bolje uvjete. I što se događa 10 dan? 10 dan se zatvara sustav, sve je jasno, sve je poznato i onaj koji ima najbolju ponudu, a svi su je vidjeli, on će biti izabran. Sve jasno, ali zašto ne žele ovakav sustav vladajuća koalicija, pa zato što ne možeš tu muljat, znate tu, tu strojevi, računala riješe sve. Pa prema tome to je taj sustav koji, koji treba riješit. I mi ćemo sigurno nakon slijedećih izbora, kada voljom građana budemo, njihovom voljom sudjelovali u vladi, u izvršnoj vlasti, ovaj sustav odmah primijeniti i uštedit samo na tome 2 milijarde kuna. Znači ja sam vam ga opisao. Ako slučajno na tom natječaju bude izabrana firma koja je petljala, lagala pa ne isporuči ono što je obećala, ona će bit kažnjena narednih 5 godina da uopće više ne može sudjelovati. Znači, imamo potpuno jasne kriterije. Ovo je znači konkretan prijedlog za antikorupciju da konačno uštedimo silne milijarde, ja sam vam samo izdvojio jedan segment, govorio sam i o lijekovima, a zamislite o velikim projektima. Dakle, vrlo, jasno, konkretno, tako mi govorimo u stranci Promijenimo Hrvatsku. Kao gradonačelnik imam iskustva na način kako nadležno tijelo za kontrolu postupka javne nabave postupa. Moj osobni sud je da je to tijelo skup ekipe kompetentnih ljudi koji rade jako dobar posao no međutim iz mog kuta gledanja mislim da postoji jedan problem. Njih je premalo. Vladajući ma tko to bili zapošljavaju tisuće ljudi u drugim ministarstvima a ovo tijelo koje rješava postupke javne nabave nikako da se osnaži sa dodatnim brojem zapošljavanja ljudi i mislim da njima tu treba dati podršku. Hrvatska vapi za investicijama, Hrvatska nije uspješna u EU fondovima a sve investicije koje se odnose tiču se na EU projekte, škole, vrtiće i njima treba pomoći da se postupci brže rješavaju. Hvala. Uvaženi kolega Sponza vi kažete ima malo ljudi u uredu. Ovim ljudima tek treba dati ovlasti što da rade, treba im odmah uvesti, ali ja nemam dileme, to neće napraviti sada vladajuća trgovačka ekipa,

prema tome, u uredu treba biti onda, on se treba baviti samo kontrolom onoga što je pa primijenimo tu informatiku, telekomunikacije, može se sve napraviti. Ali znate, ako to primijenite sve onda nema muljanja i petljanja a na tome znači i neki grade svoj pristup tome. Ovaj segment javne nabave u Hrvatskoj strahovito je važan, moramo ga riješiti ali to kažem mogu samo novi ljudi

Hrvatska je najkorumpiranija zemlja zbog javnih nabava. Jedan od ključnih je javna nabava. Pa vidimo da je 52% javnih nabava u biti je moralo biti, temeljne žalbe su priznate i one su odgođene. To je ogroman novac. Koliko ljudi mora provesti javnu nabavu, koliko plaća? I na kraju taj novac koji se treba investirati zbog namještanja postupaka u biti stoji umjesto da se investira. Ugroženi su i naši poduzetnici, na čelu smo u, u Europi, kao RH, kao najkorumpiranija zemlja zbog javnih nabava. I ne samo to, nego mi saborski zastupnici ne možemo dobiti odgovor da li je zakon to mijenjati kriterije tijekom javne nabave, bez prethodnog savjetovanja tijekom već pokrenutog javnog postupka, reference plus cijena. Ja ne mogu dobiti, zašto? Zbog toga šta namještaju javne nabave po broju postola vlasnika tvrtki kojima oni moraju namjestiti i to je ta korupcija. **Brkić, Milijan Hvala. Uvaženi kolega Bulj, ovim ljudima evo koje sam na početku zaboravio pozdraviti iz ureda, njima treba dati daleko veće ovlasti kao i državnoj reviziji, kao i DORH-u, ali da to ne smiju biti poslušničke institucije. Ja sam siguran da su svi ti ljudi izloženi koje kakvim političkim pritiscima jer tu se radi o velikim parama, znate kolega Bulj, to nije, prepušteno samo sebi. Ali kažem, vi ćete to razumjeti, kada uvedemo ovu elektroničko automatsku aukciju pa onda toga nema, razumijete, to jednostavno ne postoji, ne možete prevariti otvoreni sustav. Ali postavlja se pitanje tko se plaši te transparentnosti, tko se plaši tržišnog natjecanja u javnoj nabavi. Ma vjerujte mnogi se plaše. A kad odatle krenemo, javna nabava će biti prva, onda će zaista Hrvatska prodisati i krenuti ćemo konačno u pravom smjeru. Zahvaljujem, poštovanom kolegi Lovrinoviću. Prelazimo na sljedeću raspravu poštovani kolega Branimir Bunjac. Izvolite. **Bunjac, Branimir (Živi zid)** Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, poštovani članovi državne komisije. Znači evo kako funkcionira javna nabava u praksi možemo pogledati iz jednoga svježega primjera izgradnje sljemenske žičare, čovjeka koji ima klub u Saboru od 12 zastupnika iako je na izborima osvojio jedan. I sad ta sljemenska žičara vam košta 50 milijuna eura, znači otprilike košta toliko koliko bi koštala brza pruga Zagreb – Delnice. I kad malo komparirate cijene žičara u Europi vidite da ni jedna žičara nije toliko skupa ko' zagrebačka, čak ni u Švicarskoj, čak ni u Alpama nema tako skupih žičara. Recimo imate u Crnoj Gori žičaru Kotor-Lovćan-Cetinje gdje košta 1km žičare, A u Zagrebu košta 10 tisuća 400 eura ili 4x više. Ajde neka mi sad netko objasni kako je moguće da Zagreb ima najskuplju žičaru u Europi i čak 4x skuplju nego u Crnoj Gori ili recimo u Sarajevu. Znate kako? Tako što upravo ovih 12 zastupnika treba podmiriti. To je uračunato u cijenu, to je cijena žičare. Treba kupiti zastupnike po Lici, po Začretju, po Zagorju, ne znam gdje se sve ne kupuju, na Pagu, u Rijeci. I to je taj model. Ako to nije taj model, ja ne znam zašto imate najviše poništenih javnih nabava baš u Zagrebu. Kako će se još malo zvati Zagreb, hoće se zvati Bandićgrad ili ne znam Brkićgrad, Čemu služe sve te silne fontane, čemu služe svi ti spomenici? Kako je to moguće da u Zagrebu jedan plastični stupić košta 800 kuna a inače mu je cijena manja od 100? Kako je moguće da stalak za bicikl košta tri puta više u Zagrebu, nego bilo kojem drugom gradu u RH? Kako je moguće da klupica bez postavljanja košta 4.500,00 kn, a vrijedi 300? Kako je moguće da koš za smeće košta 2.000,00 kn u Gradu Zagrebu? Jeste riješili nešto od toga? Jel mi znate odgovoriti na to pitanje? Djelomično se odgovor nalazi u ovome što je rekao g. Lovrinović koji je pričao o tim bagatelnim nabavama, fora je u tomu da se javne nabave do 200.000,00 kn ne, da za njih nije moguća žalba i upravo je to glavni izvor korupcije, korupcije, nema nadzora i onda se na tim, idemo reći, stupićima, spajalicama, olovkama, papiru, izvuče najveći novac na privatnom džepu. Imate recimo, nabavu za Grad Zagreb, ne znam, treba spajalica za milijun kuna, onda se to razdijeli po četvrtima, razdijeli se, ne znam, po mjesnim Odborima, samo da ne može ući u ovaj iznos od 200.000,00 i onda se na taj način profitira. Ne samo da se na taj način profitira, nego se upravo na taj način određena lokalna uprava održava na vlasti, to je model opstanka na vlasti. Znači, dokazano je, znanstveno je dokazano, da biste pobijedili u RH na izborima, potrebno vam je 27% glasova, znači, ne 51%, niti više, nego 27%. Najbolji način da dobijete 27% glasova je da ih kupite, kupite, organizirate javne nabave gdje zadovoljite određene poduzetnike, određene tvrtke koje onda lobiraju među svojim radnicima i među određenim društvenim skupinama da se glas određenom čovjeku jer obično su ti poduzetnici onda povezani, ne znam, s nogometnim klubovima, sportskim klubovima, vatrogasnim društvima, ribičkim društvima, lovačkim društvima itd., što duže traje ta priča, to je korupcija veća i to je, što je najgore od svega su posljedično porezi veći. Znanstveno je dokazano, nisam ja rekao da je upravo prirez glavni pokazatelj korupcije u nekomu gradu, prirez, gdje je najveći prirez, u kojemu gradu, najveći prirez je naravno u Zagrebu. Zašto se uvodi prirez? Prirez se uvodi zato što je novac potrošen nenamjenski, kad je novac potrošen nenamjenski, kada je otišao u privatne džepove, onda treba povećati poreze, to je poanta, opet nisam ja rekao, pročitajte što kažu stručnjaci ekonomisti. To ludilo javnih nabava počinje osobito uoči izbora, tada je najvažnije javno nabavljati, ne znam, sve ove stvari koje sam spomenuo spomenuo jel da, pa treba žičaru, treba krov na Maksimiru hitno graditi, treba rotor popravljati, treba dati bolnici u Mostaru 40 milijuna kuna, jako je lijepo voditi kampanju javnim novcem, to je super, vi možete potrošit 3 milijarde kuna za kampanju, a ovi ostala sirotinja neka vodi kampanju sa 500.000,00 kn i onda se kao sve nešto otvara itd., a vidi se u biti da od svih tih megalomanskih projekata nema nikakve koristi jer nam kasnije ostaju samo dugovi, a što je najbitnije troškovi života postaju sve skuplji i skuplji. Naravno, najviše od toga pate obični građani koji ako se ne nalaze u krugu podobnih, ako se ne nalaze da ne velim u klanu ili u obitelji pod navodnicima, onda se mogu jednostavno iseliti iz sredine u kojoj živiš, što nažalost velika većina hrvatskih građana i čini, najčešće odlaze u inozemstvo. Naravno, vi ćete me sad na koncu pitati u redu, detektirali ste probleme, kritizirali ste, koja rješenja nudite? Evo ja ću vam odmah reći koja rješenja nudim nastavno na ovo što je ponudio prof. Lovrinović. Jedan, ukinite prirez, nema više prireza, pokrij se s proračunom koliko ti je dug. ograničite mandate lokalnim čelnicima na 2, isto kao što su mandati ograničeni i ne znam, predsjedniku države itd., Zabranite gomilanje funkcija, čemu to da su gradonačelnici i načelnici ovdje saborski zastupnici, nema toga, izaberi ili si gradonačelnik ili si zastupnik. Dalje, provedite teritorijalni preustroj, što manje tih javnih nabava, što manje tih povjerenstava, što manje političara, to će biti manje korupcije, vrlo jednostavno, smanjite broj političara za 50%, korupcija će pasti za 50%, vrlo jednostavno, povećajte za 50%, korupcija će se povećat. Dalje, potrebno je razmisliti o tome da se stimulira izlazak na izbore jer na izbore izlaze samo očito oni koji imaju interese ili su prinuđeni izić, da ne velim da im je naređeno da iziđu, pošteni građani jednostavno ne izlaze na izbore, postaju pasivni, a to nije dobro. Tu bi se moglo riješiti pitanje uprave puno bolje i pitanje zastupljenosti puno bolje. Olakšajte referendume, a nemojte ih zabranjivati košto očito radite, posebno zadnjih nekoliko mjeseci. Da ne spominjem lex šerif kojem je lokalni referendum gotovo apsolutno zabranjen, toliko su postroženi uvjeti da je praktički nemoguće, nemoguće umjesto kriterija cijene u javnoj nabavi, uvedite i druge kriterije kvalitete, npr. brzina izvedbe, korištenje trajnih materijala, duža razdoblja jamstva, prethodno iskustvo izvođača itd. Nadalje, u javne natječaje kod zapošljavanja uvedite šifre i neovisna povjerenstva. Svi javni natječaji za zapošljavanje u državnim službama su namješteni. Oni se, prvo se dogovore tko će biti zaposlen, a onda se raspisuje javni natječaj, garantiram da je tako. Čak i za spremačicu i za domara i za neko ne znam zanimanje, koje je najmanje plaćeno, gleda se političko, stranačka rodbinska podobnost. dok se to ne razriješi, nikakva vaša izvješća i ovoga neke mjere koje se poduzimaju, nažalost neće imati pozitivan efekt. Hvala lijepo. prije par dana objavio dokument, u kojem piše da Gradu Zagrebu fali milijarda i 400 milijuna kuna u proračunu, vjerojatno da je taj dokument stigao do neke druge političke stranke, nikada ne bi bio objavljen, mi smo to objavili. Ono što je zanimljivo da ti gubici se najviše odnose na 2017. g. od kada su i ova izvješća. Govorili ste o cijenama u Gradu Zagrebu, o stupićima, dakle, nije samo bitna cijena, bitna je količina tih stupića, jel znate da postoji bandera u kojoj čuvaju zapravo ti stupići, 20 stupića, dakle, količina je isto bitna, jer se postavlja tamo gdje ne treba i treba. Ja sam gledao cijenu koša u jednom trgovačkom centru, koja je jeftinija u trgovačkom centru nego u javnoj nabavi u Gradu Zagrebu. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Sladoljev, odgovor kolega Bunjac, izvolite. **Bunjac, Branimir (Živi Kao što sam rekao, što je duže netko na vlasti, to su problemi veći. Znam ja također i za neke druge bizarne slučajeve javnih nabava, recimo u Gradu Zagrebu se naručuje tečaj Worda od 20 sati za 50 tisuća kuna. Evo recimo postoji takav slučaj javne nabave. Ali, kao što sam rekao, rješenje postoji, rješenje je ustvari prejednostavno. Ograničite mandate lokalnih čelnicima na 2. Dopustite da se ljudi izmjenjuju na vlasti da dolaze nove generacije, a s druge strane da onaj koji je na vlasti ne mora razmišljati hoće li ili neće dobiti sljedeći mandat. Jednostavno će znati, unaprijed da ga neće dobiti, pa će onda biti manje podložan kojekakvim ucjenama i utjecajima. Hvala lijepo. potakla me vaša rasprava, na to da možda treba reći da u RH postoje 2 vrste građana, oni koji su umreženi i oni koji nisu umreženi, naravno ne širokopojasnim internetom, nego svim onim što ste vi spomenuli, dakle, od javne nabave, prije svega tu bagatelne nabave, svi koji su namijenjeni na javne proračune i jedinice lokalne samouprave, zatim, podaci FINA-e koji kažu da top 5 županija kod kojih su najviše zaposleni, kod proračuna, proračunskih korisnika, na prvom mjestu Ličko senjska, znate tko je na 2 mjestu? Grad Zagreb, Treće Šibensko kninska, Sisačko moslavačka, Vukovarsko srijemska onda slavonske županije. Trećina zaposlenih su u javnom sektoru, naslonjeni na proračune, javne nabave. Onda ovi koji su naslonjeni na javnu nabavu i bagatelnu nabave su sponzori, zapravo kako se kaže? Financiraju političke stranke. Ja sam kada je bio predstavnik Ureda za reviziju predložio da ne mogu oni koji preko javnih nabava dobivaju novac ne mogu financirati političke stranke. Hvala vam lijepo zastupniče Žagar, znači vi ste potpuno u pravu da mi imamo 2 Hrvatske, jednu privilegiranu, i drugu, idemo reći normalnu, poštenu Hrvatsku, na koncu konca ja sam to sam osjetitiO na vlastitoj koži. Ja sam doktor povijesti znanosti, koji je morao raditi sve do ulaska u Saboru u osnovnoj školi i u lice mi je rečeno, da nikada neću raditi na fakultetu, nikada, do god sam živ. I kada sam pitao zašto neću raditi, onda su mi rekli, pa nisi UDBA. I to je to. Onda sam pitao što bi to trebalo znači? Onda su rekli gle, ako se znaš dogovoriti sa vladajućom strukturom, onda ćeš raditi. E sad ja vas pitam gospodine Žagar, što vi mislite, da sam ja recimo bio dobar s gospodinom Brkićem ili gospodinom Jandrokovićem, bi li ja radio na fakultetu, ja vam garantiram da bi. Ali, hvala lijepo na tome, ali ipak ne hvala. Zahvaljujem kolega Bunjac, najmanje rektor. Pozdravljam studentice i studente Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta iz Zagreba i njihove profesorice i profesore, dobrodošli i ugodan boravak u Hrvatskom saboru. Prelazimo na sljedeću raspravu, poštovani kolega Ivan Pernar, izvolite. **Pernar, Ivan (Živi zid)** Uvažene dame i gospodo, svjedoci smo toga, da je javna nabava, jedna od načina na koji se izvlači novac i kako se namještaju natječaji. Objašnjeno je u prethodnoj raspravi, odnosno, u raspravama koje su prethodile, da nabava do 200 tisuća kuna ne mora se raditi natječaj i da se to zove tzv. bagatelna nabava. I onda što god se nabavlja, što je nešto manje, ha, ili se rascijepa ili jednostavno nema potrebe za tim, bitno je da račun ne prelazi 200 tisuća kuna i mogu jedinice lokalne samouprave države što god već, kupovati doslovce što god hoće izravnom pogodbom. Međutim, postavlja se pitanje, što ako nešto nije bagatelna nabava, ako cijena toga prelazi 200 tisuća kuna. Kako se tu namještaju natječaji? Pa jednostavna je stvar, ne kaže se tražimo auto te i te klase, nego se kaže, tražimo auto sa aluminijskim felgama, sa ne znam, volanom, koji je ne znam, presvučen nečim, nekom kožom ili što već. Ugl. to su ono kako se kaže ono razne želje. I onda jednostavno se toliko stavi pojedinačnih stvari koje se traži, koje zapravo, kako se to radi? Recimo postoji jedan auto koji vi želite kupiti. I vi jednostavno gledate specifikacije tog auta, njegovu duljinu, širinu, ne znam, osovinski razmak, šta god već i vi znate da je taj auto jedini u toj klasi koji ima te osobine i vi jednostavno stavite tražim to, to, to, to, to i to, a i na kraju kad svi daju ponude odnosno jasno je da samo jedan auto može proći odnosno da će samo jedan auto biti kupljen. I na isti način se radilo i s vojnim avionima, je bilo je jeftinijih aviona, naravno da je bilo, pa i novi avioni su jeftiniji, ali oni su rekli al mi baš želimo ove avione koji imaju nekakve preinake koje su Izraelci radili, a jedino Izraelci imaju takve avione i onda su rekli ako ne mi odustajemo od, od natječaja. I na kraju vam hoću reći slijedeće, da glavni problem kod ljudske naravi odnosno glavni problem s kojim se društvo suočava nije zakonodavne naravi. Zato jer će se zakoni uvijek zaobilaziti, glavni problem je ljudske naravi, ako je čovjek pošten čak i da mu zakon dozvoljava nešto nepošteno on će i dalje ostat pošten, a s druge strane ako je zakon najbolji mogući na svijetu, al ako su ljudi nepošteni, a ljudi će i taj zakon prilagodit sebi. I tu zapravo dolazimo do toga da se nalazimo u sukobu između ja bi to rekao zakona i duha zakona. Svojedobno piše u Izlasku 20. Bog preko Mojsija daje 10 zapovijedi i kaže, evo to su vam sve zapovijedi šta morate držat, vrlo su jednostavne, njih 10, veli ako se toga držite problema nema. A mi u Hrvatskoj smo napravili 100-tine zakona, podzakonskih akata i propisa i kamo nas je to odvelo, odvelo nas je u stanje bezakonja usudio bi se reći pravne anarhije, pravne nesigurnosti i zapravo očaja i agonije građana. Odnosno kako što je rekao svojedobno jedan filozof ako se dobro sjećam on je rekao, što je društvo korumpiranije, pokvarenije to mu je potrebno više zakona, i ja se bojim da množenjem zakona neće doći u Hrvatskoj do množenja pravde i da zapravo ono što treba našem narodu nije još zakona ili još 100, 1.000 ne znam kakvih zakona, već da nam je potrebna promjena srca, promjena u svakome od nas na bolje, da svatko od nas odbaci zlo i prihvati dobro. Ako ćemo se toga držati, tada će nam bit dobro neovisno o tome kakvi su zakoni. I želim reć ljudima da promjena neće doći od vrha politike, jer su ljudi koji su u saboru samo slika stanja prosječnog birača, znači ako je prosječan birač nepošten, a i prosječan političar će biti nepošten. Zašto? Zato, jer korumpirane političare mogu izabrati samo korumpirani birači. Ako birač prodaje svoje biračko pravo odnosno svoj glas za 500 kuna, kakva će biti vlast koju će takav birač izabrati? Umjesto da mi kao društvo svaljujemo krivnju za probleme u državi na političare, svaki član zajednice koji ima biračko pravo trebao bi pitat što sam ja osobno učinio da dođe do promjene. I upravo taj otklon između duha zakona odnosno biti zakona i forme puke koja se vrši je bio problem i u doba Starog zavjeta i u Isusovo doba, oni su se držali nekakvih formi, ali su bit zakona zaobilazili, Isus im je na to stalno ukazao, a tako je i danas. Drže se forme, uvijek kad ulove nekog s prstima u pekmezu, šta kaže, sve je po, sve je po zakonu. I uistinu de jure, zakonske forme su se držale, međutim da li je duh zakona promašen ja se bojim da jest. I kao što sam rekao sve dok ne dođe do promjene u srcu i političara i naroda neće ovo dobro, na dobro ići odnosno dobro završiti. I želim još samo reći političarima, koji sjede ovdje, a i onima koji na žalost ne sjede, da razlog zašto su se udaljili od naroda je u tome što su odbaciti bit zakona, zaboravili su da nisu tu samo radi sebe, nego i radi onih koji su ih izabrali, odnosno za ljude koji žive u našoj zemlji. Umjesto da podrede svoju službu općem dobru i interesu, oni su nažalost podredili sebi, usudio bi se reći da su prevareni, prevareni su od starog lašca opisanog u Postanku 3. poglavlju, koji je lagao i prve ljude, a i danas laže njih. Danas im govori možeš lagat, možeš krast, možeš varat i bit će ti dobro u životu, međutim nemojte se zavaravati ne možemo, ne može nam biti dobro na kraju ako činimo zlo. To je velika zabluda i ja znam da je moj glas ovdje usamljen, ja znam da je vas ovdje više i ja znam da sam ja vama smiješan i da je vama ovo nebitno što ja govorim, ali kad-tad svi ćemo se morat suočit sa istinom, svi ćemo morat na kraju priznat tko je istina, što je istina odnosno morat ćemo odgovarat za svoja djela. Naravno, vi vjerojatno mislite da je jedini mjerodavni sudac korumpirani suci hrvatskog pravosuđa, hrvatsko pravosuđe i to je vaša nada, vaša nada za dobar život je zapravo ili za uspjeh je to da je sustav korumpiran. Vi ste stvorili taj sustav, naravno da taj sustav vas mazi i štiti, ali pitanje koje se morate pitati jest je li moguće da nema neke pravde iznad hrvatskog pravosuđa, da nema suca iznad hrvatskih sudaca da nema da tako kažem, pa da nema konačne i apsolutne pravde. Sve se svodi na kraju oko toga. Ako ne vjerujete da postoji konačna pravda, pa onda možete raditi što hoćete ako kontrolirate pravosuđe i to je ono što vi radite, radite što hoćete. Svojedobno je rekao naš premijer mogu što hoću. Eto, mogu što hoću, kaže on međutim u velikoj je zabludi a i vi ste u zabludi ako mu vjerujete jer vam Andrej Plenković ne može dat vječni život, on vam ne može dati nikakvu nadu niti kakvu radosnu vijest, on vam može jedino dati možda neke prolazne raspadljive stvari i na kraju, ako kojim slučajem se odmetnete od njega, naći ćete se u problemima kao možda predsjedavajući ovdje, I zapravo vam hoću reći da pamet u glavi i gospodo iz HDZ-a, tvrdite da ste vjernici, tvrdite da služite

Određujem stanku do 14 sati i 15 minuta. Hvala lijepo.